Kolegice i kolege nastavljamo sa sjednicom. Raspravit ćemo - Izvješća o radu Državnog ureda za reviziju za 2013. i Izvješća o obavljenim revizijama; Podnositelj izvješća je Državni ured za reviziju RH na temelju članka 15. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Materijali su objavljeni na službenim stranicama Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obranu, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, Odbor za ratne veterane i Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja glavni državni revizor Ivan Klešić obrazložit će nam izvješće. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovane cijenjene zastupnice i zastupnici. Prema Zakonu o Državnom uredu za reviziju glavni državni revizor izvješćuje jednom godišnje Hrvatski sabor o radu ureda. Stoga je ovom Visokom domu dostavljeno Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2013. godinu i sva izvješća o obavljenoj reviziji subjekata koje smo obuhvatili u ovom izvještajnom razdoblju. Nakon dostave Hrvatskom saboru izvješća su objavljena na našim web stranicama u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju i Zakonom o pravu na pristup informacijama. Objavljivanjem izvješća povećava se transparentnost načina korištenja javnih sredstava ali uvjeren sam i povećava odgovornost onih koji odlučuju o korištenju tih sredstava. Revizije su obavljene prema Godišnjem programu i planu rada našeg ureda. Obuhvatili smo sve subjekte za koje smo obvezni obaviti reviziju prema zakonu svake godine, bilo po Zakonu o Državnom uredu za reviziju, a to je revizija Godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna ili po Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izbornoj promidžbi, a to su političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni članovi predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Svi drugi subjekti su utvrđeni prema kriterijima propisanim Zakonom o Državnom uredu za reviziju. U ovom izvještajnom razdoblju obavili smo 318 revizija, od čega 269 financijskih revizija i 49 posebnih revizija, odnosno revizija učinkovitosti. Izraženo je 75 bezuvjetnih mišljenja, 193 uvjetna i 1 nepovoljno mišljenje. Za utvrđene nepravilnosti dano je 1615 naloga i preporuka. S obzirom da pratimo izvršenje naloga i preporuka danih u prethodnoj reviziji utvrdili smo da je od ukupno 1056 naloga i preporuka danih u prethodnoj reviziji po 46% postupljeno, da je u postupku izvršenja 16% te da po 38% naloga i i preporuka nije postupljeno. O Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna za 2012. godinu je izraženo uvjetno mišljenje, a o financijskim izvještajima i poslovanju proračunskih korisnika 14 bezuvjetnih i 15 uvjetnih mišljenja. Nadalje, obavili smo i reviziju 81 jedinice lokalne samouprave, izrazili smo 17 bezuvjetnih i 64 uvjetna mišljenja. Revizijom 13 drugih korisnika proračuna, to su dječji vrtići, domovi zdravlja, dom za starije i nemoćne osobe, osnovne škole, Zavod za javno zdravstvo, akademija, fakulteti i zatvor, utvrđene su činjenice o financijskim izvještajima i poslovanju na temelju kojih je izraženo 5 bezuvjetnih i 8 uvjetnih mišljenja. Osim toga revidirali smo i 9 trgovačkih društava i javnu ustanovu HRT-a. Za sve je izraženo uvjetno mišljenje. Za 57 sportskih udruga koje smo revizijom obuhvatili u ovom izvještajnom razdoblju izraženo je 10 bezuvjetnih, 46 uvjetnih i 1 nepovoljno mišljenje, to je javna ustanova Gradski bazeni Varaždin. Obavili smo i reviziju 5 drugih neprofitnih organizacija od kojih je jedna na državnoj razini, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, i 4 na lokalnoj razini. Izražena su 4 uvjetna mišljenja i 1 bezuvjetno. Uspoređujući broj bezuvjetnih i uvjetnih mišljenja izraženih u ovom i prethodnom izvještajnom razdoblju uočljiv je trend smanjenja broja subjekata za čije su poslovanje i financijski izvještaj izražena uvjetna mišljenja odnosno povećava se broj subjekata koji posluju u skladu sa zakonima te učinkovito troše javna sredstva. Tako je u posljednje 4 godine povećan postotak bezuvjetnih mišljenja sa 15% na 18% odnosno 28% i osim ovih financijskih revizija kojima su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Državni ured za reviziju je kao što sam i rekao obavio i 49 revizija učinkovitosti. Obavljena je revizija ekonomske opravdanosti i razlika u cijeni komunalnih javnih usluga kojim je obuhvaćeno 160 trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, a pružaju vodne usluge i usluge skupljanja odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Ured je ocijenio da razlike u cijeni nisu dovoljno ekonomski opravdane i dao je preporuku čija bi provedba pridonijela racionalnijem raspolaganju javnim sredstvima pri pružanju ovih usluga. Revizija funkcioniranja etičke infrastrukture u tijelima državne uprave obuhvatila je sva ministarstva i tu smo dali ocjenu i preporuke kako bi se unaprijedilo etičko ponašanje zaposlenika u javnom sektoru. Revizijom učinkovitosti o održavanju nerazvrstanih cesta obuhvaćeno je svih 556 jedinica lokalne samouprave i ocjenjeno je da samo tri jedinice od 556, to su gradovi Bakar i Opatija te općina Lastovo učinkovito obavljaju održavanje nerazvrstanih cesta dok su svim drugim jedinicama dane preporuke za povećanje učinkovitosti. upravljanje sredstvima Fonda za financiranje, razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva nuklearne elektrane Krško ocijenjeno je da upravljanje sredstvima i ostvarenje ciljeva fonda djelomično, učinkovito i dane su preporuke za povećanje učinkovitosti. Poštovana gospođo potpredsjednice, cijenjene zastupnice i zastupnici, uspoređujući dakle ovo izvješće o radu s izvješćima prethodnih godina mogli ste zaključiti da je obavljeno sve više revizije učinkovitosti odnosno revizija kojima se ocjenjuje jesu li ostvareni ciljevi i jesu li sredstva utrošena ekonomično, djelotvorno i učinkovito. To je trend i u drugim revizijama drugih zemalja na razini EU. Osim poslova revizije ured je u ovom izvještajnom razdoblju u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe uložio vjerujte ne male napore i angažirao veliki broj državnih revizora na poslovima utvrđivanja dostave i objave u propisanom roku godišnjih financijskih izvještaja, policijskih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Što se tiče suradnje s drugim tijelima kao i ranijih godina ured je surađivao s pravosudnim i državnim tijelima što uključuje razmjenu dokumenata i izvješća s državnim odvjetništvom, uredbom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kriminaliteta, MUP, Ministarstvo financija te sudovima. Za potrebe obavljanja revizije ured je surađivao s Državnim izbornim povjerenstvom i drugim državnim tijelima. Za obavljanje svih ovih poslova koncem ovog izvještajnog razdoblja ured je imao 277 zaposlenika od čega je 228 obavilo poslove revizije. Poštovana gospođo potpredsjednice, cjenjene zastupnice i zastupnici zahvaljujem na pozornosti zajedno sa mojim suradnicima pokušat ćemo odgovoriti na sva vaša eventualna pitanja koja će biti postavljena tijekom rasprave. Hvala vam lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba nezavisnih zastupnika kolega Damir Kajin. uvažena gospodo zastupnici, da kada govorimo o ovoj državnoj reviziji kao i svakoj treba prije svega poći od nacrta smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje. E sad da li su se ono ostvarilo, u kojem trenutku su se te smjernice jasno jasno predlagale, kakve su okolnosti prethodile, što konačno, zaključno očekivati sa 2015.godinom? što bih možda na samome početku želio apostrofirati i zasigurno najbitniju primjedbu revizije izrečena je na stranici gdje se između ostalog neću sve citirati spominje i HABOR znači Državni ured za reviziju je naložio uskladiti navedene podatke o jamstvima itd., te u potencijalne obveze za jamstva uključiti i obveze za kredite HABOR-a. Glede jednog decentnog slučaja i tu se vidi da Ured za reviziju, nije DORH, nije Policija ali da može ući u sukus stvari, da ono što prešuti ili ne primijeti jasno time se uvijek mogu baviti represivne institucije ali činjenica je da nas na neke momente može i vjerodostojno unaprijed upozoriti. E sada što je bit kada govorimo upravo o tim smjernicama, sa kojima započinje i svaki nalaz državne revizije. Prvo mi moramo poći od sljedećeg. Mi smo 2008.imali milijun 547 zaposlenih, u listopadu 2013. milijun

toliko. Ono što je isto tako izuzetan ja bih rekao problem ovoga trenutka ogledat se u nelikvidnosti i poglavito u zadnje vrijeme građana. Želim samo spomenuti da u prosincu 2013.dospjeli dug građana bez šanse za plaćanja popeo se za 780 milijuna kuna u odnosu na prethodni mjesec, znači 11.i on je na godišnjoj razini je skočio za 22%. Jednom rječju prošle godine imamo 54 tisuće ljudi ili građana koji su ušli u crveno i njihov dug se naprosto popeo za nekih ako se ne varam 6 milijardi i danas iznosi 24 milijarde kuna. pravnih subjekata, trgovačkih društava nelikvidnost smanjuje 2012.ili koncem 12.iznosile 42,4 milijarde kuna, danas one iznose 33 milijarde kuna. Kod građana imamo situaciju upravo obrnuto i možemo reći da je zrelo za osobne bankrote gotovo 300 tisuća hrvatskih državljana. Normalno da državna revizija na samom početku govori o planu računa prihoda i rashoda, 2012.prihodi poslovanja planirani sa 108 milijuna, 2013. 110, 2014. 114 milijuna kuna, primici od zaduženja izvorni plan znači 12. trebao je biti 21 milijarda i da ono prije milijarde kuna 2013. 24,9 milijardi, a 2014. 24,8 milijardi kuna. Jasno sve je to bilo između ostalog, a ukupni prihodi trebali su '12. iznositi 130 milijardi kuna, 2013. 136, 2014. 140. Da li će se to ostvariti? Ne. Sve je to bilo planirano ako se dogodi rast BDP-a od recimo 0,8% koliko je trebalo to iznositi u '12. godini. nažalost prilike su bile takve kakve jesu i onda si čovjek postavlja pitanje gdje smo mi danas na današnji dan ili kako je završena i prošla godina, a otprilike na sličan način i 2012. Bruto domaći proizvod negativan, industrijska proizvodnja negativna, trgovina na malo, ipak su se tu neki pomaci dogodili na bolje, turizam na bolje, prijevoz putnika, roba nešto lošije, građevinarstvo je nažalost u jednom latentnom padu, osnovni agregati cijena, tu je situacija bolje, tržište rada znamo i sami da smo se vratili de facto na situaciju iz 2002. godine, kod plaća, kod onih sretnika koji je primaju je situacija nešto bolja, bolja, inozemna izravna ulaganja, danas je nešto lošije no što je bilo 2012., itd., itd. Točno je to da smo 2012. mi digli, o čemu govori državna revizija PDV sa 23% na 25% i ne slažem se da je on neutralan ni za gospodarstvenike, kamoli za građane. Za građane je to sigurno jedan bitan udar, ali je činjenica isto tako da je država oslobađajući reinvestiranu dobit i da je smanjenjem stope za zdravstveno osiguranje gospodarstvu 2012. ostavila negdje oko 3 do do 4 milijarde kuna i toliko u 2013. godini pa se slobodno može govoriti o 7 do 8 milijardi kuna, da neprilike bi bile zasigurno i daleko teže. Ono što je isto tako zanimljivo, normalno da o tome mora govoriti državna revizija i jučer smo o tome govorili, to su potpore. I što ja želim reći

na druge europske zemlje, jedini koji nam se koliko toliko približuju, ali sa 1,12% učešća u BDP-u su Mađari. Jedna Austrija za potpore izdvaja 0,56%, jedna Njemačka 0,53%, ne znam, jedna Belgija 0,51%, ali zasigurno oni imaju

preraspodjele koja je takva kakva je, jednostavno neke stvari nažalost ne, ja bih rekao ne funkcioniraju ili bolje rečeno ne idu i oni koji su najmanji gospodarski subjekti koji do istih ne mogu zapravo doći, u najtežoj su situaciji bez obzira što na njima počiva, ja bih rekao opstojnost svake nacije pa tako i naše. Želim isto tako apostrofirati ono što je nama koji smo naslonjeni na brodogradnju izuzetno bitno. Konačno za istu je u proračunu 2012. osigurano kroz formu potpora 499 milijuna kuna. Brodogradnja ostaje ja bih rekao, da, ostaje bez potpora u 2014., ali ja bih rekao i one, ma neću reći funkcije jer uvijek ima funkciju istu, onoga značenja koje je imala do jučer, a to je svakako ako se to dogodi biti će loše. Točno, ona je od osamostaljenja povukla gotovo 30 milijardi kuna, a gdje smo danas? Danas imamo ostatke ostataka te nekada moćne grane koja koja je, usuđujem se reći podigla Pulu, Rijeku, Split, odnosno jedna Pula, Rijeka, Split jesu takvi kakvi su upravo zahvaljujući njoj. Ove će godine prihod preostalih 3 ili 4 brodogradilišta, ako Uljanik promatramo odvojeno, Uljanik-Rijeka ili 3. MAJ, znači prihod će ove godine brodogradnji iznositi 230 do 250 milijuna eura ili milijardu i 800 milijuna kuna. Predratne 2007. prihod je brodogradnji iznosio 6,6 milijardi kuna. Tad je to bilo 12% hrvatskog izvoza i tada je u toj grani radilo direktno 16,5 tisuća zaposlenih. tisuća zaposlenih. Multiplifikativni efekt brodogradnje tada je iznosio 11,6 milijardi kuna što će reći da je 150 tisuća ljudi na neki način bilo naslonjeno na brodogradnju, živjelo ovako ili onako od nje, danas danas su te brojke nažalost, da se tako kaže svedene na trećinu iste. Ono što je sigurno dobro to su poticaji za malo poduzetništvo, 2012. iznose 700 milijuna kuna, negdje 400 i nešto milijuna kuna više nego godine 2011. Manjak prihoda nad rashodima 2012. bio je 9,9 milijardi kuna, ono što je zanimljivo, dobit trgovačkih društava

Pa revizori su morali skužiti jer svo vrijeme govorim o reviziji. Pa evo, sad sam upravo govorio o tome da je dobit trgovačkih društava, znači, 2012. iznosila, koliko? Planirana milijardu i 50 milijuna kuna ostvaren je u iznosu od 660,8 milijuna kuna, normalno tada je ostajalo trgovačkim društvima sada ćemo to vratiti. Vidjet ćemo kako će biti u samim trgovačkim društvima. Naknade za koncesije, vidimo planirano 853 milijuna kuna ostvareno 909 milijuna kuna, zakup 61 milijun kuna. ja pozivam prije svega lokalnu samoupravu u Istri da podnose zahtjeve za zakup poljoprivrednog zemljišta ali kada to rade to učine u skladu sa zakonom jer u 2013. Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo samo dva ispravna i potpuna zahtjeva u Istri. Normalno je da ono što mene najviše zanima, to su prihodi lokalne samouprave i oni su 2012.godine iznosili ili bolje rečeno koliko su prihoda ostvarili 21 21 milijardu 992 milijuna kuna. Država je imala rashode 2012.godine 118,7 milijardi kuna. Znači država bi uprihodovala 5,3 kune lokalnoj samoupravi bi ostala jedna kuna, međutim ono što je interesantno kako je to raspodijeljeno između gradova, županija odnosno općina. Grad Zagreb sam uprihoduje 6,4 milijarde kuna, to je negdje trebam naći 21,9% znači trećina gotovo prihoda koje ostvaruje lokalna samouprava. Županije one su ovdje apsolutno podzastupljene svega 5,3 milijarde kuna, znači ostvaruju 16,1% od tih 21,9 milijarde kuna, gradovi 8,6% i normalno općine najmanje 3,3%. Ono što je interesantno da prema visini ostarenih prihoda najveći broj lokalnih jedinica njih 338 ili 58,7% je ostvarilo prihode, primitke manje od 10 milijuna kuna. između 10 i 50 milijuna 50 milijuna kuna prihoda i primitaka je ostvarila 171 lokalna zajednica, a 64 lokalne zajednice ili njih 11% je ostvarilo prihode od 50 do 500 milijuna kuna. Znači osim grada Zagreba samo su još dvije lokalne jedinice, to je Rijeka, to je Split za 2012.ostvarili prihode ili primitke veće od 500 milijuna kuna. I sada što onda još ovdje reći? Jasno da tu treba voditi računa da taj novac jednostavno ne curi, to su aktivna jamstva u ovih 58 sekundi. Aktivna jamstva su koncem 2012.godine iznosila 51,9 milijardu kuna, a s dospijećem do 2037.godine. 41,5 milijardi kuna jamstva odnosi se na sektor prometa, protestirana jamstva bila su 2012.milijardu i 600 milijuna kuna. Ona su manja čak za 10,8 milijardi kuna jer su kreditne obveze brodogradnje od 9 milijardi kuna prenesene u javni dug. Evo nekako sam želio staviti naglasak na situaciju koju imamo u brodogradnji ili sa brodogradnjom i ono što možemo mi koji na neki način od nje živjeti, znači što možemo u dogledno vrijeme očekivati. Sve u svemu ne vidim razlog da se ovo izvješće o radu Državnog ureda za reviziju ne prihvati. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Kajin vi ste u okviru ove rasprave govorili o raznim problemima jedan koji sam ja zamijetio to su potpore. Vi ste govorili o onom području više gdje je vaše područje interesa, a to je brodogradnja. Ja naravno kao i uvijek ne odustajem od svog modela, ja govorim o poljoprivredi. I ponavljam ponovo, da su dvije godine uzeto je u poljoprivredi glede potpora mislim 50% ajmo reći i sada je novi momenat isto na koji je potrebno ukazati, a to je da ovih ovih dana isplaćivane su potpore sa poljoprivrednicima i ja sa terena donosim informacije, svjedočim da su ljudi neizmjerno razočarani da ne znaju koliko i šta su dobili, ali su u svakom slučaju dobili manje. Ali ima još jedan problem koji će u budućnosti dodatno otežati, a to je da je donesena tranzicijska uredba za 2014.godinu u kojoj Hrvatska trebala putem Ministarstva poljoprivrede povući znatna sredstva. U studenom je već trebalo izmijeniti Zakon o potporama što nije doneseno. I u sljedećem vremenu će biti izuzetno velikih teškoća glede povlačenja tih sredstava. To govori u prilog da nije rađeno kvalitetno kao i u više navrata, glede i one strategije o kojoj sam govorio i u okviru ovih mjera i da će to dodatno otežati stanje poljoprivrednika i naravno povlačenje potpora, a samim time i ministarstva ćese to morati u konačnici platiti od naših sredstava. Hvala lijepo. Da kada govorimo o potporama za poljoprivredu i ribarstvo jedno i drugo zajedno, vidimo da 2009.godine one su bile planirane ili bolje rečeno isplaćene u iznosu od 4 milijarde kuna. 2011.godine za 4,2 4,2 milijarde kuna to je bila izborna godina, malo su se dizale između ostalog i zbog tog razloga ali bilo bi bolje da se na isti način da poljoprivrednicima, ribarima isplaćivalo potpore i u 2012.kada su one pale na 3,5 milijardi kuna. Kod industrije moram primijetiti da je upravo u toj grani gdje ima najviše zaposlenih 2012.osigurano preko 500 milijuna kuna više nego godinu dana ranije. Situacija je jasno ozbiljna. Međutim, isto tako kad govorim o tim potporama gdje na godišnjoj razini se izdvaja 8,7 milijardi kuna u 2012. godini, nešto malo manje nego u 2011. godini. Znači to je ta materija o kojoj bismo mi itekako ozbiljno trebali početi razgovarati da vidimo tko su ti koji dobijaju potpore i tko su i tko su oni koji se stalno pokušavaju javiti, uključiti u taj sustav, a neprestano su marginalizirani ili zaobilaženi. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani glavni državni revizore sa suradnicima, kolegice i kolege. Kad pogledamo ova izvješća koja su napravljena i koja su pred nama, tih par stotina stranica onda sigurno da možemo na prvi pogled reći da je izvještaj revizije napravljen poprilično detaljno, opširno, da je tu uloženo puno truda, puno posla. Ogroman je posao bio pred revizorima i s te strane zaista to treba korektno reći i priznati. Ono što ne vidimo, a što je teško i vidjeti iz ovog izvještaja, ali želimo vjerovati da je većina od 211 ovlaštenih revizora koliko ih ima svoj posao napravila stručno i korektno, dakle želimo vjerovati da je to zaista tako i napravljeno. S obzirom da je ova revizija napravljena dakle po, u skladu sa zakonom i uvriježenoj metodologiji, da je napravljen ogroman posao klub SDP-a nema razloga ne podržati, dapače podržat ćemo ovaj izvještaj, naravno i dati određene i prijedloge i sugestije. Vidimo iz izvještaja, dakle da je napravljeno revizija financijskih izvještaja kod 269 subjekata. sad, to nam na prvi pogled govori da je to puno, s druge strane teško nam je reći je li to puno, previše ili malo jer nemamo usporedne analize sa prethodnih par godina pa da vidimo što je to bilo u 2011., desetoj, Također vidimo da je od tih 269 subjekata koje su, kod kojih je napravljena revizija njih 28% dobilo bezuvjetno mišljenje. Teško je reći samo ili zar toliko, jer opet kažem nemamo usporedne analize da vidimo koliko je to bilo u prethodnih par godina, pa da vidimo je li došlo do pozitivnih trendova ili loših. Nešto je glavni revizor rekao u uvodu, ali to bi trebalo dakle imati za par godina unatrag da bi mogli napraviti analizu. Također, vidimo dakle da je u ovom izvještajnom razdoblju u 2012. godini dato 1615 naloga i preporuka, doduše vidimo da je to nešto ili značajnije više u odnosu na 2011. godinu kada je dato 1056. E sada, jel' to znači da je revizija detaljnije radila ili da zaista su više subjekti imali grešaka u svom radu pa je to zato. Dakle, iz ovog izvještaja ne vidimo što je uzrok takvoj razlici u stanju. Još jedan podatak koji se vidi također, a to je da je 46% zaokružujem onih koji su dobili određene preporuke i naloge koji su po tome postupili. Govorimo o o ovome što je nađeno 2011. godine. 16% je u postupku, a 38% nije uopće postupilo po nalozima i preporukama. Ali o tom ću nešto malo kasnije govoriti. Ali ono što bih također bilo interesantno vidjeti u izvještaju kakav je to trend, je li to tako bilo i prije 5 godina ili je to samo trend ove godine. Dakle, postavlja se uvijek pitanje kako tretirati ovaj izvještaj. Možemo ga promatrati na tri razine. Jedno je dakle o tome, o radu samog ureda. Dakle, koliko je ured radio, kako je radio, dobro. Jel' to bilo stručno dobro, kvalitetno, koliko je obuhvaćeno subjekata. Jel' to dovoljno, malo, previše. Jesu li ti koji su obuhvaćeni dobro odabrani itd. To je jedna razina o kojoj možemo razgovarati. E da bismo o tome mogli razgovarati morali bi upravo imati ove usporedne tablice da vidimo zaista, dakle da možemo reći je dovoljno je subjekata obrađeno. To bi mogli reći kada bi vidjeli što je bilo prethodnih barem pet godina, a s obzirom na broj revizora ako je on isti ili sličan da vidimo jel' taj posao dovoljno veliki ili mali. Ili tko je sve obuhvaćen? Dakle, mi vidimo što je obuhvaćeno 2000. Dakle, osim onih koji su,

ne vidimo, dakle što jer ne pamtimo a nije dobro da idemo sad, nemoguće je da idemo sad analizirati reviziju za proteklih pet godina da vidimo dakle je li taj uzorak na neki način dobar ili nije, je li kod onih kod kojih se pojavljuju ozbiljne primjedbe jel' se kod njih opetuje ponovno revizija pa da vidimo, dakle da li oni te svoje greške ispravljaju. Dakle, to je ono što iz izvještaja ne vidimo i u tom smislu metodološki mislim da bi trebalo u sljedećem izvještaju nešto poboljšati ili promijeniti. Ono što bismo također mogli razgovarati kao drugi problem, a to je što smo našli, što je jedna revizija našla, kakvo je stanje. I treće po meni što je najbitnije a to je što kad se nešto nađe, određene nepravilnosti, nezakonitosti, što nakon toga? malo prije sam sad govorio oko toga, dakle vidimo da ih dobar dio subjekata 38% iz 2011. nije uopće postupilo po tim primjedbama, preporukama, odnosno nalozima. Ne znamo dakle kako je to bilo i prije, ali po meni je to ogroman broj. Ja pretpostavljam da je svima nama u interesu, dakle i Hrvatskom saboru i Državnoj reviziji i da je cilj da se ova revizija radi kako bi se što više radilo ili u potpunosti radilo po propisima i zakonima, da se dakle stvarnost naša mijenja na bolje pa u tom smislu i revizija dakle da to kontrolira, da ukazuje na određene probleme, greške, nepravilnosti. Ukoliko su one manje, sitnije, manji prekršaji, sitnije nepravilnosti dakle u tom smislu možemo reći da revizija ima na neki način i savjetodavno preventivno djelovanje, a naravno ukoliko ima težih povreda određenih zakonskih propisa postavlja se pitanje što nakon toga? Jer nije svejedno ako dođe do određenog propusta jer eto računovođa nije nešto dobro vidio ili nije znao ili ako je postojala ozbiljna namjera čelnika određenog tijela da i napravi određenu protuzakonitost. Ono što također je bitno dakle reći oko toga što sa tim nalozima evo mi ovdje u Hrvatskom saboru uvijek raspravljamo dakle Izvještaj Državne revizije i po meni mi bi se trebali skoncentrirati na onaj dio revizije koja se odnosi na subjekte državne razine. Naravno, nitko nas ne sprečava u tome da porazgovaramo i o onima koji su na lokalnoj razini. Međutim, postavlja se pitanje što je sa lokalnim razinama, da li predstavnička tijela raspravljaju te izvještaje, da li nalaz Državne revizije završi dakle negdje što bi se reklo u ladici čelnika? Ja znam iz iskustva da se i to događalo da predstavnička tijela uopće nisu razmatrala, razmatrala, usvajala ne usvajala ali ne razmatrala dakle Izvještaj Državne revizije za njihovu jedinicu lokalne samouprave pa nisu mogli određene korake ni poduzeti ni kritizirati svoje čelništvo ukoliko je to bilo potrebno. Ne znam da li toga ima i danas ali u tom smislu trebalo bi i o tome porazgovarati. E sad ono što je najbitnije, dakle što sa uočenim nepravilnostima, propustima itd.? Nije svejedno, a dakako određenih propusta ima i nepravilnosti, daje se uvjetno mišljenje. Vidimo da je to najčešći slučaj, dakle skoro 70% ima uvjetno mišljenje. Samo jedan je slučaj dakle gdje je potpuno loše stanje i gdje je negativno mišljenje. Međutim, i ta uvjetna mišljenja nisu sva ista. Nije isto da li ima netko 1 propust, nedostatak ili ih ima 10 ili 15 i nisu oni svi jednako teški i jednako vrijedni. I to je zato je potrebno analizirati svaki ponaosob tamo gdje se taj događaj zaista dogodio da bi se poduzele određene mjere. Nije dakle svejedno da li je napravljena neka formalna pogreška ili je evidentno kršenje zakona. I što kada ima evidentno kršenje zakona? Ja ne bih htio da ovaj Izvještaj Državne revizije izgleda kao ispovijed u crkvi gdje kažeš što si napravio, svećenik kaže da je to grijeh, dobiješ pokoru a onda je riješiš ili ne riješiš i ideš dalje. I ponovno kad dođeš ako si ponovno griješio ponovno dođeš na ispovijed pa ponoviš isti postupak. Otprilike meni revizija izgleda ovako. Dakle, revizija ustanovi određene nepravilnosti, nezakonitosti itd., dade nalaze i preporuke što treba napraviti a onda ako taj subjekt ne napravi kaže se tu negdje u članku 21. Zakona o reviziji toj dakle revizija će u sljedećem izvještaju uzeti to u obzir pa dati opet uvjetno mišljenje. Dakle, ako ne izvršiš naloge opet ćeš dobiti uvjetno mišljenje pa onda opet ako ne izvršiš opet ćeš dobiti uvjetno mišljenje i tako stalno. E sad, ako su to sitniji propusti ako tako mogu reći pa ajde de. Međutim, što ako je riječ o određenim evidentnim nezakonitostima? Nisam vidio u Zakonu o Državnoj reviziji da to eksplicite piše mada bi se iz zakona moglo iščitati da li revizija u tom dijelu surađuje sa Državnim odvjetništvom. Mi smo jučer ovdje u ovom Domu raspravljali o Izvještaju o radu Državnog odvjetništva za 2012. godinu, danas o Izvještaju revizije za 2012. godinu. Ja tu ne vidim neku korelaciju i suradnju, barem iz jednog i drugog izvještaja, ne vidim da je po prijedlogu ili po saznanjima Državne revizije Državno odvjetništvo nešto radilo. To dakle ja u izvještaju ne vidim. Ne kažem da se to možda i ne događa ali to se ne vidi ni u jednom ni u drugom izvještaju, a po meni bi to bilo na neki način logično i za očekivati. Jer kažem, u članku 21. Zakona o Državnoj reviziji kaže se da Državna revizija u svom radu surađuje sa ostalim državnim tijelima. Po meni je i ovo suradnja. Dakle, ako toga nema onda se zaista svodi na ono je određene nepravilnosti i nezakonitosti su bile pa ćeš opet dobiti uvjetno mišljenje. Po meni to nije dovoljno. U tom smislu dakle metodološki dakle trebalo bi nešto promijeniti u samim izvještajima ili da se promijeni stanje ili da ako nije tako kao što ja govorim da se to u izvještaju jasno i glasno vidi. Jer kažem i ponavljam cilj nam je nadam se svima da stanje bude bolje, da bude što manje nepravilnosti i nezakonitosti kad je riječ o svim subjektima u javnom sektoru koji su predmet promatranja Državne revizije, da se loša praksa i greške ispravljaju, da ono ako je još ispravljeno i kad je napravljeno dobro da se to i podvuče i masnim slovima napiše. Jer što ja znam npr. godinama smo imali primjedbe Državne revizije opravdane da Hrvatska nema sređen Registar državne imovine. Točno. Ali jednom kad ga se sredi onda treba to jasno i glasno reći da je to i napravljeno. Dakle, treba pozitivne primjere istaknuti, a na loše naravno upozoravati. Dakle, ovaj izvještaj se ne razlikuje po metodologiji ništa od prethodnih godina i on je uobičajen, rezultati su pretpostavljam slični i ja sam rekao u uvodu mi ćemo ovaj izvještaj podržati, a ja se nadam da sve ove prijedloge, sugestije koje sam iznio da će Državna revizija uvažiti, da će obratiti dužnu pažnju na to i da će u sljedećem izvještaju pokušati to promijeniti. A ako je u nekim dijelovima potrebno dati određene zakonske promjene, prijedloge za promjene mislim da i to treba učiniti, a sve kako bismo učinili to da rad i djelovanje subjekata u javnom sektoru bude što više zakonit, da bude što manje nezakonitosti i nepravilnosti u radu. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa evo kolega je govorio o tome da postoje u ovoj reviziji i formalne pogreške ili kršenje zakona. Definicija jednostavno govori o tome da je više od pola ili 13 ministarstava dobilo uvjetno mišljenje i govorio o tome da su utrošena sredstva državnog proračuna bez plana i bez kontrole. To jasno se navodi u nalazu državne revizije tako da da li su formalne pogreške ili kršenje zakona, zna se što je zakon rekao o trošenju sredstava bez kontrole. To je protivno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti a puno puta ima i kriminalnih radnji koje državna revizija ne navodi kao takove nego govori da je protivno zakonu izvršena javna nabava recimo u Ministarstvu zdravstva za aplikacije u internetskom sustavu kao i u nekim drugim ministarstvima gdje su također javne nabave obavljene bez javnog natječaja i to jasno piše, to nije formalna pogreška nego to je ono s čim bi se trebalo pozabaviti državno odvjetništvo. Za vjerojatno vaše dužnosnike su to formalne pogreške, da su to HDZ-ovci učinili bilo bi to kazneno djelo. Odgovor na repliku, Ivo Jelušić. **Jelušić, Ivo (SDP)** Uvaženi kolega Đakić, nije dobro kad čovjek ima kratko pamćenje. Vi ste u ovom Saboru već dugo, da ste bolje pamtili možda bi vidjeli da su izvještaj Državne revizije za vrijeme vaše vlasti kad je riječ o ministarstvima bila ista ovakva da ne kažem i gora, pa tak niste davali ovakve kalkulacije kao sada. Kao što vidite ja u svome izvještaju nisam govorio o razdoblju ovom i onom nego sam govorio općenito o stanju jer mislim da nam je svima u interesu da stanje bude bolje, da što manje bude nezakonitosti i nepravilnosti. A vama izgleda samo je bitno da se to ovoga vidi kada je SDP na vlasti, a kad ste vi da se to ne vidi, ali vi to i ne morate vidjeti ali vide drugi, prema tome nažalost, ovaj ovaj pokušaj sakrivanja toga da je bilo određenih nepravilnosti pa i nezakonitosti u vaše dobro neće proći, ne kod mene nego ni kod građana. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, gospodine glavni državni revizore sa suradnicima. Pa ja moram odmah na početku reći da će Klub HDZ-a podržati ovo izvješće a a sad ću reći i zašto i upravo da se ne bi dogodilo ovo što kolega Jelušić kaže da različitim očima gledamo neke stvari pa ćemo naprosto pokušat skicirat ono što je rezultat ovoga što nam se dogodilo u 2013.godini. Zašto sam rekao da ćemo podržati ovo izvješće? Zato što ovo izvješće konstatira činjenice, zato što nažalost neke stvari se ponavljaju iz godine u godinu i zato što ovo izvješće napravljeno na visokoj profesionalnoj razini. Druga je stvar da li ćemo mi kad raspravljamo o ovakvim izvješćima donijeti određene zaključke a to je stvar vladajuće većine i da prilikom revizije u tekućoj godini damo praktički smjernice i nalog od kud bi trebala ići revizija sljedeće godine i na što bi Revizija trebala obratiti pozornost to je ono analitičko raščlanjivanje općih stvari. Zato kažem, ja ću se pozabavit nekakvim konstatacijama koje su duboko skrivene negdje na polovici stranice i tko površno čita tekst vjerojatno nije ni obratio pažnju na njih ali kažem ako ih malo bolje proanalizirate onda ćete vidjeti da one itekako su utjecale na ovaj skok deficita u 2013.sa 10 na 17 milijardi i da li se baš napravio toliki silni red čim se govorilo u javnim financijama 2012.u odnosu na 2011.jer kažem čovjek mora biti korektan koliko je to moguće i kad se raspravlja o ovakvim stvarima s obzirom da se radi o događajima koji su itekako bitni za građane RH onda se naprosto ne smije propustiti nekakvim politiziranjima. I ono što je vrlo bitno kad se raspravlja o ovakvim izvješćima nije dobro stvari vaditi iz konteksta jer neke stvari imaju svoj kontinuitet međutim ja se sjećam rasprava i prošlih godina kad su se stvari čupale iz konteksta, nešto je ispalo strahoviti kriminal a danas se o tome naprosto ne govori, pa čak se nit ne spominje a nekad je bio strašan kriminal. Zato ja naprosto ne želim nešto reći. Međutim ono što bih želio reći i što bi možda mogao biti zaključak ove naše rasprave, s obzirom da se silno govorilo u protekle dvije godine o tome kako su potpisivani neki novi kolektivni ugovori i kako je tim nekim kolektivnim ugovorima data strahovita prava zaposlenicima prije svega u javnim službama jer njih je najviše 180 tisuća a onda državnim službenicima i namještenicima. Mislim da je bilo zgodno da je revizija kad je radila reviziju Ministarstva prosvjete i Ministarstva zdravstva naprosto prokopala po tim ugovorima. Ja vam mogu reći ako ne trebate puno raditi kolega Fucks je napravio jednu lijepu zajedno u suradnji s Ministarstvom financija 2008.skriptu iz koje se naprosto vidjele sve te odredbe pa onda ne bi mogli politizirat o ovim stvarima. idemo po redu. Dakle, u samom početku se kaže da su u 2012.izdana financijska jamstva za 700 tisuća kuna više nego 2011. A znate kolegice što vam je to? vam je onaj smanjeni iznos za Hrvatske željeznice, dakle nije više bila pozicija pomoć HŽ-u za održavanje infrastrukture itd. nego za taj iznos koji je smanjen dana su jamstva i prividno je u 2010.godini za taj iznos deficit državnog proračuna bio manji i to možete vidjeti u svim kasnijim dokumentima kad se radi da je to to i ta jamstva su izdana naprosto zbog toga jer onaj tko je predlagao proračun a to je rečeno i prilikom donošenja proračuna da HŽ bez tih sredstava ne može funkcionirati je izdao jamstvo da se oni zaduže da bi deficit bio u okvirima u kojima je. Također se vidi da jamstva mnogim tim jamstvima nisu priložena odobrenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili odluke o nepostojanju državne potpore, što je vrlo bitno, ali vrlo interesantno da agencija nije na to reagirala. Također ono što je vrlo bitno opet, govorimo o deficitu 2012. i 2013. Revizijom je utvrđeno da u pojedinim slučajevima proračunski korisnici evidentiraju rashode u vrijeme kad se podmire obveze umjesto u vrijeme nastanka poslovnog događaja. Najjednostavnije, u 11., 12. evidentirate određene račune ako su oni došli, deficit vam ispadne 10 milijardi i onda se čudite zašto vam prvih 6 mjeseci 2013. godine deficit umjesto planiranih 10 milijardi na godišnjoj razini, na pola godine skoči na 12 milijardi i 6 milijuna. to se naprosto ne može dogoditi jer niti su prihodi toliko pali nit' su neki rashodi toliko porasli. Očigledno je, ali kolegice i kolege to se događa, potpuno ista priča na kraju 2013. i 2014., ali to je sitno napisano i to se naprosto ne želi vidjeti. Također registar koncesija. A o koncesijama sam ovdje govorio dugo i ne jedanputa, dakle Ministarstvo financija je uspostavilo registar koncesija, međutim problem je s onima prije svega na lokalnoj razini koji daju koncesije i nitko živ ne može praktički prekontrolirati kakva je naplata tih koncesija. I to je najveći problem. Veli, proračunski korisnici nisu realno planirali rashode za pojedine aktivnosti. Dakle, neke rashode su predplanirali i to se događa iz godine u godinu, ali vrlo je interesantno da one rashode koji se moraju podmiriti, a to su plaće i neka druga davanja su potplanirali i onda se dogodi u 12. mjesecu da tih novaca fali i onda se ti novci moraju osigurati jer se moraju plaće isplatiti i što se onda događa? Novci se moraju nabaviti, ali o tome ću nešto više govoriti kada budem govorio o Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Dakle, i to je razlog eksplozije deficita u 2013. godini. Proračunski korisnici zaključuju ugovor o djelu sa vanjskim suradnicima jednako kao i ranijih godina za poslove svog djelokruga, a rashode na temelju zaključenih ugovora o djelu od od zakonom, većim od zakonom propisanih. Kad se sjetim samo rasprava o uslugama vanjskih suradnika, mogao bih sad tu da sam uzeo citirati sat vremena, ali onda je to bio kriminalni lopovluk, a danas to čak nitko nije niti spomenuo od onih za koje je to nekad bio kriminalni lopovluk. Bez primjene postupaka javne nabave nabavljeno je roba i usluga u vrijednosti 20 milijuna kuna. Dakle, toliko u uvodnom djelu. A na stranici 8 ovoga izvješća nam se kaže, ukupne obveze revidiranih proračunskih korisnika iskazane su u iznosu od 13 milijardi i 6,5 milijuna što je veće za skoro milijardu kuna u odnosu na 2011., međutim ono što je na kraju vrlo interesantno, Hrvatski zavod za mirovinski te Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa od ukupnog iskazanih obveza na kraju 2012. dospjelo je 2,5 milijarde kuna. I to je jedan od razloga eksplozije deficita u 2013. godini. To je činjenica, ali ne piše negdje ovako sitno sa strane i nikome nije bitno, nitko o njoj ne želi govoriti. Kad govorimo o prihodima državnog proračuna, mislim da ovo Izvješće državne revizije se posebno odnosi da prethodne godine se trebalo osvrnuti na nešto, to su fiskalne projekcije. Nikada se nije dogodilo toliko promašaja u fiskalnim u fiskalnim projekcijama kao što se dogodilo 2012. i 2013., pa mi smo na kraju u rebalansu proračuna polovicom 12. mjeseca mijenjali fiskalne projekcije koje nisu niti sličile onome što je bilo predviđeno, međutim to se odrazilo na državni proračun jer fiskalne projekcije su nam podloga za prihode, a onda nam je to automatski podloga za to koliko možete potrošiti. Međutim, nažalost tu toga nema. O jamstvu i subvencijama HŽ-a sam već govorio i nema potrebe, dakle skoro milijardu kuna umjesto da se knjiži kao rashod, knjiži se kao jamstvo i na takav način imate lijepu sliku što se tiče jamstva ove godine, međutim za dvije godine ćete imati povećani deficit za taj iznos. Veli, u slučajevima kad su rashodi teretili aktivnosti koje su planirane za druge namjene i aktivnosti, a obaveze prenesene u 2013. kolegice i kolege, ova rečenica vam jasno govori zašto je deficit državnog proračuna tako naglo u 2012. pao na 10 milijardi i zašto je tako naglo skočio na 16,5, 17 milijardi u 2013. godini. Dakle, ne trebamo se mi tu politički prepucavati, tu je u jednoj rečenici konstatirana činjenica. I sve one priče, mi smo izvršili fiskalnu konsolidaciju, mi smo uveli red u javne financije, padaju u vodu s ovim jer on naprosto govori, ovo nije rezultat reda, ovo je rezultat nereda i pokušaja prikazivanja nečega, međutim zaboravili su da u Bruxellesu nitko neće progutati ovakve bedastoće. A na strani 19 kaže da jer davatelji koncesija ne dostavljaju propisanu dokumentaciju potrebnu za unos podataka u registar. Ono što sam govorio, nitko bez obzira o kojoj razini vlasti, da li je to su jedinice lokalne ili područne ili regionalne samouprave, si ne može dozvoliti pravo da u registar koncesija ne dostavi podatke o koncesiji. Ali to je možda opet zaključak da je to nešto s čim bi se trebali pozabaviti, tko na kakav način, je li koncesija, da li je možda u datom momentu pa čak možda u trenutku ulaska u EU trebalo sve koncesijske ugovore raskinuti, temeljem ovog novog Zakona o koncesijama natjerati da se raspišu novi natječaji, da se potpiše ovo? I sad dolazimo na ono što za sobom povlači i kaznene odgovornosti jer tako piše u Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. Ako se to nekome ne sviđa, onda je to trebao promijeniti ili bar moralnu političku odgovornost da se ponudi ostavka premijeru ako se prekrši Zakon o fiskalnoj odgovornosti, a kaže da Zakon o fiskalnoj odgovornosti je … i obveza sastavljanja i predaje izjave o fiskalnoj odgovornosti i onda tu imate da su pojedina ministarstva dostavila izjave o fiskalnoj odgovornosti prema kojima nisu uočene slabosti i nepravilnosti, a da su obavljenim revizijama utvrđene nepravilnosti. Sad mi recite kako netko tko rukovodi sa sredstvima, troši ih, nije svjestan da je prekršio ono što je napisao da će se držati i dođe državna revizija, to utvrdi i nikome ništa. A kada gledamo Izvješće o izvršenju proračuna, mi ne znamo da je taj korisnik državnog proračuna podnio Izvješće o fiskalnoj odgovornosti i da je konstatirao da se držao sukladno tim pravilima, a sada revizija u tvrdi da to nije tako. Znači ono što smo mi utvrdili kada smo prihvatili izvješće o izvršenju državnog proračuna ne odgovara činjenicama. proračuna ne odgovara činjenicama. Jer Zakon o fiskalnoj odgovornosti ja sam to ponovio ne znam koliko puta, zašto? Zato što sam kao ministar forsirao da se taj zakon donese i jedino s tim zakonom se može uvesti reda u javne financije je bio razlog da se onemogući onima koji su nisu u stanju se ponašati u okvirima koje im je donio Visoki dom, a to je da svoj program usklade sa iznosom sredstava koje su dobili u proračunu. Međutim evo i u ovom izvješću se vidi da se to nije događalo. I sada na kraju nekoliko riječi oko revizije jedinica lokalne samouprave i javnih poduzeća. Dakle, kod jedinica lokalne samouprave po meni, a to ćemo kasnije kada budemo raspravljali šire o tom izvješću, kada se govori o tome o uvođenju poreza na nekretnine mislim da je ovo izvješće trebalo posebno sadržati osvrt na naplatu komunalne naknade da se viti koji je to iznos i da se vidi da je ovo što se priča da se porezom na nekretnine neće povećati davanja hrvatskim građanima je farsa jer ako netko planira za 4%-tna poena smanjiti doprinos zdravstva na račun poreza ne nekretnine onda je jasno da tu nešto ne štima. Međutim da bi se o tome na takav način moglo razgovarati trebalo se predočiti u ovom izvješću jasnije koliko je postotak naplate te komunalne naknade. Mnoge jedinice lokalne samouprave niti nemaju uvedene neke poreze ili nemaju nikakve prihode od njih. Također ono što je vrlo bitno, a to su sredstva od prodaje stanova, njihova uplata u državni proračun s jedne strane tu država mora voditi brigu da naplati svoje i može tjerati jedinice lokalne samouprave. Ali daleko bitniji onaj drugi dio, a to da ta sredstva od prodaje društvenih stanova se moraju koristiti za provođenje socijalne programa to je za kupovinu stanova za socijalni program po jedinici lokalne samouprave. I tu je jako bitna kontrola da li su jedinice lokalne samouprave radile na takav način ili su ta sredstva koristili za nešto drugo, a mislim nažalost da se to događa vrlo često jer očigledno očigledno kada netko nema dovoljno novaca ona ta sredstva koriste za nešto drugo. I na kraju cijena komunalnih usluga nije dobro da građani Hrvatski ono što je nacionalno dobro, a to je voda plaćaju različito. tu država mora intervenirati na neki drugi način. Isto tako što se tiče odlagališta otpada. Mislim da tu imamo jedan totalni kaos i da se prije svega Ministarstvo zaštite okoliša i fond moraju sa jedinicama lokalne samouprave shvatiti da je to jedan od najvećih problema u ovom trenutku u RH koji se mora riješiti i to je jedna pozicija u navodu Državne revizije kada se govori o ovom segmentu mora itekako biti bitno. ponavljam mi ćemo podržati ovog izvješće ali ako ga malo bolje pročitate onda ćete vidjeti da što je nekad bilo kriminal danas je divno i sjajno po nekim kolegama ali to nije tako. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Branko Bačić replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Šuker govorili ste o o ovom nalazu državnom, … i u tom smislu spominjali mišljenja po pojedinim ministarstvima. Naime Ministarstvo financija za 2012.godinu dobilo bezuvjetno mišljenje. S obzirom da je rujnu 2012.godine donesen Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi očito implikacije tog zakona su u 2012.godini na državni proračun bile male jer pretpostavljam kako izvješća o realizaciji i učincima toga zakona još uvijek nemamo, da su implikacije tog zakona ustvari će se odnositi na 2013.godinu. Vi ste u tom kontekstu govorili o eksploziji deficita za 2013.godinu pa bih vas ja podsjetio da je prema našim saznanjima država odnosno Ministarstvo financija koje u ime države provodi taj zakon otpisalo oko 900 milijuna kuna do 31.listopada 2013.godine brojnim tvrtkama na ime donošenja rješenja o predstečajnoj nagodbi. E sada kada govorimo o otpisu takvih potraživanja na ime neplaćenih poreza, postavlja se pitanje da li Državni ured za reviziju po vašem mišljenju bi trebao na tu činjenicu da tih 900 milijuna kuna nije prošlo kroz državni proračun i da ga Ministarstvo financija ne prikazuje, nije li na taj način smanjen i onako ogroman deficit državnog proračuna za 2013.godinu. Naime ako ta sredstva ne budu prošla kroz državni proračun onda se to na deficitu državnog proračuna neće moći primijetiti. Pa u tom smislu bilo bi vrlo interesantno i zanimljivo kada bi Državni ured za reviziju nam danas ovdje rekao, da li su otpisana sredstva koja Ministarstvo financija otpisuje u predstečajnim nagodbama trebao biti evidentiran u državnom proračunu, treba li o tome Ministarstvo financija donositi rješenja i na kraju da li to onda jasno će ući u deficit za 2013.koji je i onako ogroman. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Bačić ovo je preširoka tema da bi se čovjek dotaknuo svega. Dakle predstečajna nagodba je nešto što će biti vrlo interesantno kako će to biti obrađeno u reviziji za 2013.godinu jer gledajte lijepo se hvaliti s tim da je nelikvidnost smanjena za 14 milijardi. Međutim ona nije smanjena ona je samo administrativno eliminirane nekakvi dugovi, ali po Zakonu o potporama jasno kaže da određena porezna oslobođenja su potpora. Međutim daleko je bitnije kako se će se ovaj novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji je usvojen u petak u ovom Visokom domu tj. njegov članak 3.stavak 7.primjenjivati u budućnosti da između ostaloga kaže kada se donose takvi zakoni onaj tko predlaže zakon mora to tretirati kao budući rashod jer svako porezno oslobođenje na određeni način smanjuje prihode državnog proračuna i to se treba tretirati kao nekakav rashod. Međutim ono što nisam stigao reći u ovom svom uvodnom dijelu, a to je sjećate se kolega Bačić kako je pompozno bila najavljivana lista dužnika, da će se s tim napravit ne znam što. Međutim, kad pogledate izvješće i kad vidite analizu prihodovne strane onda ćete primijetiti da se s tim praktički nije postiglo ništa. I druga stvar, ta lista dužnika u Poreznoj upravi postoji već godinama i ništa se nije napravilo sada. Dakle, ti dugovi su evidentirani i ako je to bilo tako lako naplatiti onda se postavlja jedno elementarno pitanje a zašto to nije naplaćeno u proteklih godinu i pol dana nego je naplaćeno nekakvih par sto milijuna kuna. Isto tako kao što će se u nekim budućim vremenima postavljati pitanje tog famoznog smanjenja nelikvidnosti koji je isključivo administrativno brisanje nečijih obveza, a naročito poduzeća kćeri. **Jelušić, Ivo (SDP)** Ja sam malo prije kolegu Đakića upozorio na to da ne treba imati kratko pamćenje, a vidim sada da i kolega Šuker isto zaboravlja neke stvari koje su ne tako davno bile za vrijeme njihove vladavine pa ovdje iznosi neke druge podatke. Ovdje je izgleda prisutan opći sindrom totalne amnezije kod HDZ-a, dakle oni sve zaboravljaju što je bilo do prije dvije, tri godine i samo znaju što je prošle godine bilo. Dakle, kaže kolega Šuker da nikada nisu bile tako loše projekcije fiskalne nego što je sada. Pa zaboravlja što je bilo 2008., 2009. kada je cijeli svijet bio u krizi, recesija na djelu u cijeloj Europi, cijelom svijetu a HDZ-ova vlada i oni su govorili kao da krize nema. Dapače, oni koji su upozoravali na probleme, govorili da je kriza oni su proglašavani katastrofičarima. I pri tome smo izgubili dvije dragocjene godine da tražimo rješenje izlaska iz krize, odnosno vi ste propustili. I kada se Europa počela oporavljati od tog prvog vala recesije mi na žalost nismo. Europa je počela tražiti rješenje i našla dio rješenja za izlazak iz krize i krajem 2010., 2011. imala pozitivne stope rasta. Hrvatska nije. Zašto? Zato što vi niste vidjeli krizu odnosno niste htjeli priznati da je kriza, a sada govorite drugima kako loše imaju projekcije. Kako to protumačiti nego loše pamćenje, namjerno ili nenamjerno. Prema tome, činjenica je dakle da je za vrijeme vaše vladavine prosječna stopa rasta u Europi i u Hrvatskoj se razlikovala 3 do 4%. Zaostali smo toliko za Europom. na žalost Europa je ušla u novi val recesije koji se odražava i na stanje u Hrvatskoj, ali svejedno smo se uspjeli približiti Europi na negdje 0,5, 0,7, 0,8%. Razlika između stope rasta u Hrvatskoj i prosječne stope rasta u Europi. Kod vas je to bilo 3 do 4 puta više. Toliko o tome i ja molim da ipak ako je vas zahvatila amnezija nas nije, pa da barem ovako podsjetim. Hvala. Pa kolega Jelušić, ja mislim da daleko kod vas više vlada amnezija. Vi ste nešto prije nekoliko mjeseci drugačije govorili. Međutim, radi istine i radi činjenica. Ako ćemo govoriti o ovim stvarima, makroekonomskim pokazateljima onda čovjek nešto mora znati o makroekonomskim analizama, jer fiskalne projekcije su zadani podaci i nije ovo što vi kažete impresija. A druga stvar, ako vama povećanje osiguranih štednih uloga u 10 mjesecu nije bila jasna poruka hrvatskoj javnosti i hrvatskim građanima da je kriza stigla i u Hrvatsku, onda ja ne znam što je očitije trebalo napraviti. Međutim, vi ne znate da u petak prije ponedjeljka kad je taj zakon donesen je bila navala na šaltere Zagrebačke banke. Da se taj zakon nije donio pitaj boga što bi bilo sa bankarskim sustavom, što bi se dogodilo. Međutim, kad čovjek nešto ne želi vidjeti vi naprosto pomoću medija koji su skoro vaš bilten neki plasirate neistine. A isto tako kad govorimo o tome, ako se ne varam u četvrtom mjesecu je proračun smanjen za 9 milijardi kuna. To su činjenice. Ali kolega Jelušić, mislim da sa svojom raspravom naprosto sam pokušao ukazati na neke stvari koje su nas dovele do ovoga gdje danas jesmo, a to je prešućivanje nekakvih rashoda i nekakvo umjetno prikazivanje deficita u 2012. 10 milijardi. Jer gledajte, da je to tako ne može se dogoditi eksplozija deficita od 7 milijardi kuna ili 70% ako imate gospodarski pad u odnosu na prošlu godinu 1%. Ne može se dogoditi po nikakvim ekonomskim zakonitostima. Ali se može dogoditi ako iščitate ovo što vam piše u nalazu Državne revizije da mnogi nisu evidentirali događaje kad su nastali, a morali su po zakonu, nego su ih evidentirali kad su ih platili tj. u 2013. godini. Dakle, to su činjenice. I možemo razgovarati o tim činjenicama. I ako budemo razgovarali o činjenicama bit će nam svima u budućnosti lakše i ljepše. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega Šuker, evo već ste se javili za repliku iako nisam izgovorio odgovor. Dakle, nije dvojbeno da se mogu složit sa većim dijelom vašeg izlaganja, jer same činjenice kad Državna revizija ukaže na i da određena bezuvjetna mišljenja da sigurno da stvari nisu posložene na način na koji bi trebale bit. To je jasno i to ova Vlada inače ne skriva niti istinu, niti činjenice, niti probleme, nego dapače nudi i radi proaktivno. Ono šta bih ja želio naglasiti iz vašeg govora gdje se naravno isto propustilo ukazati na neke činjenice. Stalno govorite o ekspanziji deficita. Inače i jučer i danas itd. i to je tema koja je iznimno bitna i za državni proračun i za uopće stanje u državi, a to je da ono šta je pisalo u Izvješću Državne revizije za 2011. ne pojavljuje se u 2012. godinu, a iznimno je bitno za deficit i pokazuje koliki je napredak ova Vlada po tom pitanju u vođenju javnih financija napravila, 2011. je jasno definirano da nema podataka o stanju duga države i potencijalnom dugu aktivnim jamstvima i potraživanjima. Dakle, to je nešto što mi nismo imali kad smo zatekli 2012. evidentirano i šta se u biti 2012. i registriralo i napravilo i dobrim dijelom zato imamo javni dug, odnosno deficit ovakav kakav imamo, jer smo ga morali evidentirati uz isto tako opasku s kojom se apsolutno slažem da sve obaveze ne samo podmirene, nego one što su ugovorene trebaju se iskazivati. Ivan (HDZ)** Gledajte kolega Gjurković iz kolegijalnosti i pristojnosti i kućnog odgoja nekada moram paziti kako ću upotrijebiti riječi. Vi ste sad tu pomiješali, bez namjere da vas uvrijedim, kruške i jabuke. Evidencija o javnom dugu vam se radi u jednoj posebnoj službi u Ministarstvu financija gdje se evidentiraju sva zaduženja države, kako dugoročna tako i kratkoročna. I stvar je u tome što se dugi niz godina, a još uvijek nije to napravljeno, ta poveznica informatička između Uprave za javni dug i Riznice. Dakle, to su činjenice. A ja sam ovdje govorio isključivo o deficitu. U onom trenutku kad se utvrdi deficit i onaj dio koji ste financirali iz privatizacijskih prihoda i prodaje imovine vam ne povećava javni dug, a onaj dio koji ste financirali iz zaduživanja bez obzira kakvog on povećava javni dug. I prema tome, ja o javnom dugu uopće nisam govorio. Ali kažem, iz kolegijalnosti čovjek naprosto ne bi htio reći neke stvari da nekoga ne povrijedi. Ali nemojmo zbog svih problema u kojima se Hrvatska nalazi i koje ispaštamo bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo i iskreno govoreći, pogledajte Ministarstvo financija za onaj svoj dio ima bezuvjetno mišljenje praktički od 2004. godine na ovamo. problem je u onima koji koriste sredstva, a to su proračunski korisnici. Ja stalno ponavljam zato je donesen Zakon o fiskalnoj odgovornosti da se oni dovedu u red. A javni dug je statistički pokazatelj i vi pogledajte vama će SAD 2010. promijeniti neke stvari. I ono što je najveći problem kad pogledate deficit 2013. i 2014. to je deficit stvarnih razlika između prihoda i rashoda dok u deficitu 2011. su ubacivane neke stvari iz prethodnih godina zato što se nekakav proces dogodio tada. Ali recimo tih 9 milijardi će se vraćati što se tiče brodogradnje u budućim vremenima. Ali ovaj deficit 2013. i 2014. nažalost je skoro pa čista prosta knjigovodstvena razlika dakle vaš deficit u zadnjoj godini vaše vladavine bio je 12 milijardi … /Upadica: 15./… 15 milijardi. Sljedeće godine, dakle prve godine vladavine koalicije bio je 10 milijardi i kasnije se on povećava za ovih 7 milijardi o kojima vi govorite ali zaboravljate kazati da se moralo vratiti 3,5 milijarde dugova koje ste vi ostavili u zdravstvu da se rasteretilo gospodarstvo za 4 milijarde. I uostalom kad uzmete javni dug onda je 50% gotovo svega onoga što je ova Vlada plaćala išlo na na podmirivanje obaveza. Bivša Vlada je ostavila skoro 3 milijarde računa koje nije platila. Ministarstvo poljoprivrede 900 milijuna neplaćenih računa, Ministarstvo gospodarstva 500 milijuna, Ministarstvo pomorstva 200 milijuna, Ministarstvo financija 800 milijuna neplaćenih računa. Dakle, to je trebalo platiti. I kad gledamo 2012. godinu ova Vlada je platila stare dugove, platila je kamate na javni dug i to je bio razlog deficita. Pa kad već govorimo o činjenicama. Možete vi pričati o kruškama i jabukama, a ovdje se radi o novcu. Jednostavno mislim neke stvari, jer rekli ste kako ova Vlada nije uvela red u financije. A bogami nije ga lako ni uvesti, a uvodi ga. Nije ga lako uvesti kad je dočekalo to što je dočekalo.

pa što vam se dogodilo onda 2013.? Ako ste vi ovo sve napravili u 2012. i imali ste deficit 10 milijardi a povećali ste PDV sa 23 na 25%, ukinuli ste nultu stopu PDV-a, povećali ste porez na dohodak, što se dogodilo u 2013. ako ste vi to sve podmirili? Ili kolega Jurjeviću što će se događati u 2014. ako ste vi riješili probleme zdravstva što stalno govorite a sad je evidentno da ćete na kraju godine imati 3 milijarde i 700 minusa? Evidentno je da ništa niste platili što se tiče lijekova od 1.06. ove godine u zdravstvu. Kolega Jurjeviću matematika i brojke su egzaktni pokazatelji. I vi ih možete ovako nabacivati i možete eventualno završiti na 2012., ali onda vas čeka 2013. sa deficitom od 17,5 milijardi. Pa to je najveći deficit u povijesti Hrvatske države. I nemojte se loviti za onaj dio koji je dodan brodogradnji. U toj brodogradnji ima i vašeg grijeha i HDZ-ovog grijeha ali to su krediti koji su nominalni računati u deficit 2011. a bit će plaćani sljedećih 10, 15 godina. Prema tome kolega ono što sam rekao i kolegi Gjurkoviću i kolegi Jelušiću kolega Jurjeviću vaš problem, mislim vaš, a svih nas, je deficit 2013. od 16,5 milijardi, deficit 2014. koji će biti preko 20 milijardi dok se ne rebalansira proračun ali problem je toga što je taj deficit rezultat ali ono prosto matematički razlika između prihoda i rashoda. I druga stvar, kolega Jurjeviću kad govorite o kamatama možete govoriti do 2012. jednog dijela kamate HDZ-a ali jedan dio kamata iz 2012. i kompletno povećanje u 2013. je posljedica vašeg zaduženja. A vi da bi financirali ovaj deficit do 20 milijardi morate se zadužiti i to po izuzetno nepovoljnim kamatama s obzirom na cijene tržišta kapitala u ovom trenutku. Državna revizija kvalitetno obavila svoj posao i dala sve informacije o stanju u ministarstvima. Vidi se da samo 7 ministarstava ima bezuvjetno mišljenje dok ih 13 je zbog prekoračenja i nerada i nemarnosti učinilo učinilo propuste i trošenje državnog novca bez zakonskih regula, bez javnog natječaja, nije provodila knjiženja. Pa ja ću vam izvijestiti samo što u Ministarstvu gospodarstva revizija utvrđuje da postojeći sustav kontrola u praćenju potpora nije zadovoljavajuća te je tijekom 2012. Ministarstvo nije provodilo neposrednu kontrolu provođenja projekata niti je zatražio povrat sredstava u skladu sa ugovorom, dokaze o namjenskom korištenju bespovratnih potpora nije dostavilo 117 korisnika ili 62% od korisnika stoji u izvješću. Evo to su pikanterije koje govore i o koncesijama, koncesijskih naknadama, prikupljanju sredstava, to je sve prouzročilo deficit o kojem ste govorili a jednako tako i red u financijama za koje se hvale zapravo je prouzročio nered jer danas vidimo da u Ministarstvu zdravstva ima neplaćenih računa ne 60 dana nego preko 360 dana, tako da ništa se nije dogodilo pozitivno u uvođenju reda u javnim financijama nego jasno govori ovo izvješće Državnog ureda za reviziju da se i dalje radi bez kontrole i bez zakonskih okvira koji su propisani. Naročito onaj o fiskalnoj odgovornosti da se koristio i da se poštivao ne bi bilo ovakvoga deficita. lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Đakić, ključni problem je ono što sam i rekao u svom govoru u ime kluba uvjetno mišljenje za ona ministarstva koja svjesno određene događaje nije knjižila u trenutku nastanka nego ih je prebacivala u sljedeću godinu i ono što je činjenica i istina bez obzira koliko se kolege iz vladajuće Kukuriku koalicije trudile prikazat da je sanirano zdravstvo, svakom ministra financija od 90-te na ovamo boli glava zbog zdravstva. Jer ne možete vi ako ste smanjili nekome prihode za dvije, tri milijarde a toliko je smanjen proračun Ministarstva zdravstva kad pogledate i ovim sad mjerama za suzbijanje prekomjernog deficita opet će se rezati zdravstvu a ništa niste poduzeli da bi to nešto drugačije funkcioniralo osim što ste stjerali doktore u štrajk i zatvorili njihovoga vođu štrajka. I znate da u ovom trenutku imate 3,5 milijarde minusa, znate da ga imate s toliko slijepo žmirit pred tim i normalna stvar da će ministru još ono malo kose na glavi što ima nestat do kraja godine kad bude morao sanirati to zdravstvo a to je samo zato što se bježi od činjenica. Jer ako je problem bio za vrijeme HDZ-a i ako to kontinuirano proizvodi nekakve minuse onda je to problem i sada. A da se nije bilo slučajno štrajka, da se nisu događale neke stvari nažalost odgađale i vjerojatno bi taj minus bio i daleko veći. Prema tome, ja se iskreno nadam da će ovoj državi konačno i Zakon o fiskalnoj odgovornosti nekoga politički i moralno klepnut po glavi tako da više nikome ne pada na pamet da troši više od onoga što mu odobri ovaj Visoki dom. Hvala vam lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospodine glavni državni revizoru sa suradnicima i suradnicama, kolegice i kolege. Prihvaćamo ovo izvješće Državne revizije. Ja ću kroz evo izlaganje u ime kluba malo prošetati kroz druga izvješća i onda se vratiti na ovo koje je na dnevnome redu dobra prilika, ona nam se ukazuje samo jednom godišnje u Hrvatskom parlamentu da ponešto kažemo i o državnoj reviziji, o ljudima koji samozatajno i vrlo profesionalno rade svoj posao. Taj posao nije nimalo lak niti jednostavan, on zahtjeva dodatna znanja, velika znanja, upornost i naravno depolitiziranost, dakle državna revizija mora ići prema svima jednako mislim da i kroz ovo izvješće to možemo konstatirati. Naravno da izvješća i rad Državne revizije jesu i snažno antikoruptivno sredstvo. Dakle, to je jedna važna poluga i analiza kroz godine recimo zadnjih deset godina i mislim da bi bilo dobro napraviti jednu sveobuhvatnu analizu i mislim da dodatno može potkrijepiti mnoga kretanja odnsono reći o nekim kretanjima i mnogim kretanjima pa i negativnim u Hrvatskome društvu. puna potpora radu Državne revizije. I sama sam kao ministrica u prilici dočekivati državne revizore i mislim da je važna poruka koju bismo mogli odaslati vezano za ovo izvješće o kojem danas raspravljamo jest da državna tijela prije svega o kojima govorimo, ministarstva prije svega trebaju raditi tako kao da će svaki dan državni revizori doći u Ministarstvo ili u drugo tijelo i kao da će svaki dan započeti svoj posao. Takav pristup radu naravno sasvim sigurno će donijeti i bolja izvješća o radu svih onih koji koriste novac poreznih obveznika. Često kad govorimo o uvjetnim mišljenjima ili onih koja su potpuno nepovoljna ali zadržati ću se na uvjetnima, to ne mora značiti da iza svakog uvjetnog mišljenja stoji neki kriminal ili teške povrede propisa, često se radi o greškama koje se događaju iz čistoga neznanja i zato mislim da svi oni koji dobiju uvjetna mišljenja moraju tijekom sljedećega razdoblja puno više uložiti u edukaciju svih onih koji rade na poslovima, koji su vezani za trošenje novca poreznih obveznika. Ja bih analizirala upravo vrste mišljenja prema grupama subjekata revizije kako se evo ovdje navodi. Dakle, državni proračun i proračunski korisnici, broj subjekata je 30, a bezuvjetnih mišljenja je 14. Gospođo potpredsjednice ja bih vas samo molila ako možete malo kolegice i kolege utišati jer je dosta dosta teško se katkada natjecati s onima koji hoće obezvrediti onoga koji govori za ovom govornicom. Dakle, bolničke i zdravstvene ustanove, to je nešto oko čega trebamo zaista dobro porazmisliti. Znači, 30 subjekata, a bezuvjetna mišljenja dobila su samo 2, dakle samo 2 iz bolničkoga sustava, to je jako, jako loš nalaz, to su jako, jako loši rezultati. Lokalne jedinice 81, samo 17 ih je dobilo bezuvjetno mišljenje. Neprofitne organizacije, 62 su bile istraživane od državne revizije, samo 11 ih je dobilo bezuvjetno mišljenje. Političke stranke, od njih 25, 12 ih je dobilo bezuvjetno mišljenje. To je isto nešto zbog čega bismo, nije nešto jer smo svi ovdje političari, ples radosti, znači ako od 25 političkih stranaka, samo 12 njih dobije bezuvjetno mišljenje. Dobro je što ni jedna nije dobila nepovoljno mišljenje. Što se tiče Izvješća o izvršenju državnog proračuna RH za 2012. i revizije proračunskih korisnika čitam nalaz Državne revizije, utvrđene su nepravilnosti i propusti koji se odnose na planiranje i računovodstveno poslovanje, prihode i rashode, javnu nabavu, državna jamstva te proračunsku zalihu. Dakle, nešto na što smo naravno upozoravali i kada se donosio proračun za tu godinu, kad se govorilo i o prihodima i o rashodima. Ono na što Državna revizija također upozorava jest proračunska zaliha. revizijom je utvrđeno da se osim za predviđene namjene proračunska zaliha koristila i za financiranje rashoda koji su se mogli predvidjeti i planirati državnim proračunom. Dakle, nešto iznimno važno. Proračunska zaliha u načelu nije neki ogroman novac u postotku kad se gleda državni proračun, ali je značajan novac, svaka lipa državnoga proračuna mora biti iskorištena na najsvrsishodniji način i zato mi se čini da je ovo upozorenje iznimno važno. Međutim, još nešto što je utvrdila revizija da potencijalne obveze kao što su tužbeni zahtjevi protiv RH u pravilu nisu evidentirane. I revizijom je utvrđeno da je u pojedinim slučajevima proračunski korisnici evidentiraju rashode u vrijeme kad su podmirene obveze umjesto u vrijeme nastanka poslovnog događaja. Dakle, to je zaista veliki problem na koji upozorava Državna revizija, posebice na ono što je već ovdje naznačeno, a to je da su prihodi bili preplanirani, rashodi potplanirani, na to upozorava također Državna revizija, posredno ili neposredno. Ja podsjećam na raspravu koja se ovdje vodila vezano za plaće u pojedinim ministarstvima, pokazalo se na kraju i te godine, ali i na kraju 2013. kad smo u rebalansu proračuna morali dodano pronaći gotovo milijardu kuna za plaće u dva ministarstava. Što se tiče mišljenja vezanih za izvještaj i poslovanje proračunskih korisnika, znači ovdje je 14 bezuvjetnih i 15 uvjetnih mišljenja. Dobro je da je među onima koji su dobili bezuvjetno mišljenje i Hrvatski sabor tako da možemo lakše disati i lakše raspravljati. Što se tiče revizije proračuna lokalnih jedinica, 17 bezuvjetnih za 6 županija i 11 gradova i 64 uvjetna mišljenja. Ovdje je jako zanimljivo analizirati one koji su dobili bezuvjetna mišljenja, među tima, dakle kad govorimo o županijama gotovo sve su bile osim jedne županije koje su imale bezuvjetna mišljenja i u prethodnom razdoblju, a jedna koja je imala uvjetno, to je Koprivničko-križevačka, sada je dobila bezuvjetno. dobro je i to istaknuti. A među gradovima koji su dobili bezuvjetno mišljenje, uglavnom svi koliko vidim, osim jednoga su imali u prethodnom razdoblju uvjetno mišljenje, a sada su prešli u bezuvjetna mišljenja što mislim, eto da nije sve tako crno i da i to katkada valja isticati, dakle to su, ja ću ih spomenuti, gradovi Dubrovnik, Koprivnica, Lipik, Opatija, Pakrac, Požega, Samobor, Sv. Nedjelja koja je imala bezuvjetno mišljenje, Šibenik, Vinkovci i Virovitica. evo na kraju i glavni Državni revizor je danas istaknuo u svom uvodom obrazlaganju dakle da se sve veća pozornost posvećuje reviziji učinkovitosti kojom su obuhvaćani vlastiti prihodi lokalnih jedinica. Državna revizija je dala 2404 preporuke tim jedinicama, dakle gotovo 2500 preporuka. Najviše je dobila Osječko-baranjska županija, 230, ali ta županija i to je zanimljivo za ovu analizu ima bezuvjetno mišljenje. Grad Zagreb dobio je samo 5 preporuka i to je nešto što je zanimljivo za analizu. Dakle, pokazuje ova analiza preporuka koje su dobili jedinice lokalne uprave i samouprave od Državne revizije da oni koji su i dobili najveći broj preporuka za to što treba očito popraviti nisu nisu najlošije radili. To je isto nešto što može poslužiti kao potpora onima koji se trude svakodnevno koji rade svoj posao časno i u skladu sa zakonom da sljedeće godine odnosno u sljedećem razdoblju o kojem ćemo raspravljati vidjeti ćemo kako će to izgledati budu zaista jako dobri odnosno puno bolji. Na kraju kako kaže Državna revizija 7 lokalnih jedinica, a to je gospodin glavni državni revizor istaknuo učinkovito obavlja naplatu vlastitih prihoda, odnosno revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti. To su sljedeće lokalne jedinice, ja ću ih također nabrojati gradovi Bakar, Čakovec i Kutina i općine Blato, Drnje, Đelekovac i Hlebine i oni zaslužuju sve naše pohvale. Mislim da bismo puno, puno više trebali isticati one koji odlično rade, koji dobro rade kako bi bili uzor kako god to kome zvučalo onima koji se katkada spotiču i o zakone ali naravno i u provedbi zakona odnosno u praksi. Hvala vam lijepa. Štovana gospođo dopredsjednice. Vi ste rekli da je Sabor dobio bezuvjetno pozitivno mišljenje i da se zbog toga lakše diše. Eto vidite kako je život kontradiktoran. Mi jesmo od revizije dobili bezuvjetno pozitivno mišljenje, a od javnosti dobivamo bezuvjetno loše mišljenje o radu Sabora. I što sada? Gdje je istina? Ja smatram da revizija radi dobro i u odnosu na iskustva dužnosti koje sam obnašao pa i te institucije neke bolje neke lošije neke sasvim dobro, neke sasvim loše ali mislim da zakonodavstvo ne prati život. Ako revizija nađe iz godinu u godinu da se ponavlja kod više subjekata da se nešto ponavlja, znači moramo sagledati što je realni život. Da li je to zbog toga što određene institucije ne mogu ispuniti zakonske norme? Mi trebamo mijenjati zakonske okvire, mi trebamo mijenjati Zakon o javnoj nabavi. Mi smo se samo skoncentrirali na to da bi nama Državno odvjetništvo trebalo riješiti sve probleme i ovoga i onoga evo danas i revizije. Mi trebamo omogućiti da bude što manje problema u institucijama. Kako ćemo mi priznati odnosno ispoštivati Zakon fiskalne odgovornosti kada ja sam rekao prošli put pa ste se vi nešto naljutili kao ne može ga se ispoštivati i bit će po tom zakonu stotinu nalaza revizije da je kriv onaj i onaj. Ne mogu u okviru ove dvije minute puno toga reći, ali želio bih reći samo ovako da me razumijete što hoću reći. Rekli ste da je samo 2% bezuvjetnih pozitivnih nalaza i da je to loše. Ja bih rekao da bi se trebalo zapitati što je s tih 2%, da treba provjeriti te koji su dobili bezuvjetno mišljenje u nekim institucijama. Jer znate što, najuobičajenije odnosno

jedinice lokalne ili regionalne uprave isto tako država otklanja neke nedostatke ili ne. To je ono što je ključno, da li netko teži k otklanjanju ili ne otklanja kao što mi ne otklanjamo državni deficit koji je iz godine u godinu sve veći. No vi ste u svom izlaganju rekli da treba isticati one dobre. A treba isticati dobre, ali i loše da ljudi uče na primjerima i dobrim i lošim jel upravo težimo k tome da nam Hrvatska bude što bolja, da revizorska izvješća budu što bolja, da budu bez nepravilnosti jel u ovim izvješćima se provlače nepravilnosti, provlače se i kroz godine. ali svatko onaj tko je radio u jedinici lokalne ili regionalne uprave zna dobro da nešto što je 20 godina rađeno loše ne može se u jednoj godini otkloniti. Prema tome ta težnja k smanjivanju nepravilnosti itekako je važna i ona se treba naglasiti u ovim izvješćima, ali naglasiti i dobre i loše. Da, pa ja sam u svom izlaganju govorila i o lošim primjerima ako ste dobro slušali. Ali toliko je lošega ono nas, toliko je loših informacija, toliko je negativne energije da mislim da zaista moramo isticati one i više isticati jer skloni smo ovdje u raspravama govoriti samo o lošim pojavama, a ima i onih dobrih. moja ideja je da i u ovoj raspravi istaknemo i one koji su radili dobro. Oni mogu biti primjer drugima, ali ovaj primjer oko preporuka, dakle to je nešto što je važno naglašavati. Preporuke nisu zato da bi se nekoga ocrnile nego da bi radio bolje. Onaj tko zna slušati, a to je važno u politici slušati, ali i čuti, taj će naravno popravljati stvari. I sigurno kada je nešto jako, jako loše i kada je nešto zapušteno teško je to popravljati, međutim svatko tko se trudi u konačnici apsolutno ima rezultata i to je važno. nisu svi oni koji su dobili uvjetno mišljenje niti kriminalci niti lopovi, niti neznalice nego su imali neke propuste koje su sljedeće godine u prilici popravljati. A svako to popravljanje, i time završavam, jest dodatna to sam sigurna ušteda novca poreznih obveznika, a to nam je svima zadaća. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Srđan Gjruković. Izvolite. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala potpredsjednice Hrvatsko sabora. Poštovani glavni državni revizoru sa zamjenikom i suradnicama, kolegice i kolege. Dakle klub HNS-a isto tako podržat će ovo Izvješće Državnog ureda za reviziju za 2013.godinu. I šta ono što je ključno za istaknuti po pitanju Državne revizije i ovog izvješća? i to je kada govorimo o onom segmentu financijske revizije u kojem je obavljeno 318 revizija financijskih, odnosno 269 financijskih revizija i 49 posebnih revizija koje se odnose na učinkovitost, znači efikasnost, djelotvornost i svrsishodnost. I sad kad razmatramo ova izvješća sveobuhvatna onda moramo reći da je u prvom redu šteta da mi jedan put godišnje uopće raspravljamo o ovim revizijama jer je to premalo. Previše je revizija, previše su bitne, previše su značajne jer ukazuju na rad ono šta je bitno i ministarstava i javnog sektora, odnosno svih onih koje po zakonu je Ured državne revizije obavezan nadzirati, kontrolirati i davati svoje mišljenje. I naravno onaj segment koji se iznimno značajno povećao u posljednje vrijeme u radu Ureda državne revizije, a to je revizija učinkovitosti. Kad govorimo o radu javnog sektora ili ministarstava što je najviše i predmet bio dosadašnjih rasprava, onda sigurno da možemo reći, odnosno mogu to kazati da kad se radi revizija za ministarstvo koje je tek nastupilo na dužnost, a to je 2012. godina, onda je potpuno jasno da tko radi taj i griješi. Pitanje je naravno da li su te greške kaznene prirode, da li su te greške štetne prirode u korištenju proračunskih sredstava ili je to slijed određenih nepoznavanja, određenih procedura i situacija. I zbog toga sama analiza rada ministarstava koja će nam doći na klupe po našem rasporedu očito iduće godine u ovo vrijeme će ukazati u biti koliko se kvalitetno i sagledalo i koliko se kvalitetno savladalo sve ono što je potrebno da bi ministarstvo funkcioniralo, odnosno ministarstva po sistemu bezuvjetnih mišljenja što je apsolutno cilj i ove koalicijske Vlade i nas u HNS-u i to je ono što je zadaća i ministarstava. Jer na taj način budimo iskreni i sama prezentabilnost i poruke koje šalju ministarstva su puno i jasnije i kvalitetnija ako ih sami rade bezuvjetno ili ako imaju uvjetno da su to greške koje nisu suštinske. Sigurno je da ono šta je isto ključno kad budemo analizirali rad ministarstava u javnom sektoru, ali i javnih trgovačkih tvrtki posebno koje u biti koriste proračunska sredstva, sredstva građana da to uvijek naglasimo a to je broj naloga i preporuka koji se po prethodnoj reviziji, uočenim nedostatcima ispravlja. Nije dobro kad čitamo izvješće da od ukupnog broja preporuka iz prethodnih revizija i tu treba reći neovisno tko je bio na vlasti i tko je preuzeo vlast preporuke su jasne i one se odnose na sve. Znači, imali smo ukupno 1056 preporuka, a kad govorimo o državnom proračunu i korisnicima bilo ih je 166. Postupljeno je 61, u postupku izvršenja 45, nije postupljeno 60 ili kad govorimo o ukupnim preporukama za one koje je Ured za državnu reviziju napravio od 1056. nije postupljeno u 403. To je skoro 40%. To nije dobro i to je odgovornost svih onih koji nisu postupili i to je često smo govorili kad je bio Zakon o fiskalnoj odgovornosti o političkoj odgovornosti da li ne, da li da, kada da, kada ne, šta je ustavno, šta nije. Međutim, najveća politička odgovornost je politička odgovornost prema javnosti i politička odgovornost prema onima koji su iz postavili i birali. Znači, odgovornost da se postupa po reviziji, da se započnu postupci koji su uočeni kao nedostatci ili nepravilnosti od strane Ureda državne revizije su nužni i potrebiti i to je ono šta vjerujem i znam da niti unutar koalicije neće biti popusta. Da bi se i ovi postupci po prethodnim revizijama, ali i postupci koji su nužni u procedurama kad se obavljaju poslovi koje kontrolira Državna revizija provodili, sigurno da je dobro i potrebito, a uočili smo u ovome tekstu izvješća da određene državne tvrtke ili agencije nemaju i nisu ustrojili ured unutrašnje, odnosno interne revizije. interna revizija ne odgovara Uredu državne revizije ona je sigurno jedan bitan segment učinkovitosti, odnosno kvalitetne financijske revizije samog ministarstva, agencije ili tvrtke ili već ustanove koja mora odrađivati taj posao i pripremat da sve procedure koje su potrebite se izvršavaju na adekvatan način. I to je sigurno segment koji mi kao Hrvatski sabor po potrebi i kod mijenjanja određenih zakona ili Zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi moramo podignuti na veći nivo čime olakšavamo s jedne strane posao Uredu državne revizije, olakšavamo načelnicima, gradonačelnicima i županima što kvalitetniji način rada ako imaju kvalitetniju i jaču internu reviziju. Isto tako, ne bi bilo loše, dapače da kod kontrole unutrašnjih, odnosno internih revizija kad Državna revizija radi kontrolu određenog proračunskog korisnika ili nadzor da da i mišljenje i o načinu rada interne revizije. Jer ako interna revizija isto naputi slično kako i Državna revizija kaže, a to se ne provodi onda je potrebito govoriti i razgovarati o određenoj i političkoj ili moralnoj odgovornosti. Kolega Jelušić je spominjao izvješća na gradskim vijećima, gradskim skupštinama ili županijskim skupštinama po pitanju revizije da li uopće vijećnici na lokalnom nivou dobiju izvješće kao što dobiju svi saborski zastupnici da bi mogli raspravljati jer su ovo pravi rijetki dokumenti koji činjenično utvrđuju i kvalitetu rada, a posebno učinkovitost trošenja javnih sredstava i usklađenost poslovanja sa zakonom. Ono što Državna revizija odradi sigurno je jedan od ključnih dokumenata na kojima se može utvrđivati način i rada po zakonu o usklađenosti i rada trošenja, odnosno ulaganja javnih sredstava. Tu je nešto što moramo uvesti odgovornost puno jaču po pitanju rada po izvješćima Državne revizije i odgovornost koja se stalno i često sve češće provlači kroz Hrvatski sabor tražeći od svih onih koji koriste sredstva državnog proračuna da to radi na kvalitetniji i učinkoviti način i da se snosi odgovornost za ono kad se to ne radi. To je uspostavljanje određene linije odgovornosti koja se temelji na Izvješću Državne revizije i uspostavljanje mehanizama kontinuiranih za praćenje provedbe revizijskih preporuka. Jer ono što sam rekao jedan put godišnje kad o ovome raspravljamo to je malo. Puno ćemo biti efikasniji i kao država i kao sustav a posebno kod trošenja javnih sredstava. Jedna od bitnih stvari koje bih želio također istaknuti, a to je učinkovitost odnosno revizija učinkovitosti što radi Državna revizija. Pokazalo se da kod ovih revizija učinkovitosti dobijemo jasan pregled svih onih činjenica potrebnih da bi se što jeftinije, što efikasnije, što djelotvornije realiziralo ono što je planirano i pokazalo što je ostvareno. I to je onaj segment koji često volim ukazati u …/Govornik se ne razumije./… politike kad temeljem učinkovitosti, da li je to u slučaju učinkovitosti rada bolničkog sustava, da li je to učinkovitost vezana za cijenu vode, komunalnih usluga je nešto na čemu treba i graditi i unapređivati i lokalne i državne politike. Dakle, dosta je razgovora i rasprava bilo oko planiranja, kvalitetnog planiranja sredstava kad se temelji na analizi učinkovitosti, kad se radi na analizi realnoj činjenica određene statistike onda će ta i učinkovitost, a i planiranje biti puno, puno kvalitetnije. I po tom pitanju isto tako da bi to bilo učinkovitije ne čekajući da Državna revizija dođe pa napravi reviziju učinkovitosti nego da interne revizije koje su unutar određenih sustava same temeljem poznatih metodologija naprave revizije učinkovitosti unutar sustava koje može Državna revizija provjeriti da li su ispravne po metodologiji i svemu da bi dobili kvalitetu učinkovitosti onda bi dobili puno veću efikasnost. A sve je to u svrhu što kvalitetnijeg trošenja javnih sredstava, što efikasnije javne uprave, što efikasnije i brže realizacije svih projekata sa što manjim ulaznim troškovima, što manjim opterećenjem građana. Bolje javne financije i efikasnije trošenje sredstava jedan je od najboljih sistema i načina rada kojim ovaj Hrvatski sabor može doprinijeti a to je da revizije koje dostavlja Ured Ured državne revizije sada po novome od ulaska u EU kontinuirano u onom trenutku kada budu pravomoćne, odnosno nakon što se utvrdi i daju se prigovori od proračunskih korisnika, onih koji su bili revidirani, postavljaju se na internet stranice Ureda državne revizije. Dakle mi više, niti javnost ono što je još važnije, ne moramo čekati izvješća godinu dana. Mi ćemo vjerojatno raspravljati nakon godinu dana ponovno o izvješćima za 2013., međutim mi i u Odboru za proračun i financije i drugim odborima nadležnim za određena ministarstva, odnosno nadležne za određene javne tvrtke, možemo imati u roku od 8 dana nakon što postane pravomoćno izvješće o svakom subjektu koji je revidiran ili financijski ili učinkovit i to je novi doprinos i Državne revizije i novi doprinos ulaska u EU i doprinos samog Zakona o informiranju i pravo na informacije. Tako da ne može se više nitko skrivati i čekati da mu revizija izađe pred Hrvatski sabor nakon godinu dana, svaka revizija u roku od 7 dana od pravomoćnosti na internet stranicama. I mislim da će to iznimno doprinijeti samoj efikasnosti i kvaliteti rada onih nad kime je revizija rađena. A ono što sam rekao, još ću ponoviti, puno kvalitetniji rad internih revizora može pomoći i Državnoj reviziji a i nama samima u svrhu da budemo efikasniji prema građanima. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Kolega Gjurković i klub HDSSB-a će podržati reviziju s obzirom da je rađena po metodi INTOSAI potpuno uredno i nemamo prigovora na ovo izvješće, ali ono što ste vi govorili o internoj reviziji mi znamo da su u jedinicama lokalnih samouprava i tzv. regionalnih samouprava, odnosno u županijama, te interne revizije pod zapravo ingerencijom ajde tome, teško da bih bio suglasan s vama da su one od neke velike pomoći Državnoj reviziji s obzirom da neću reći da sumnjam ali je jasno da postoji ako ste vi pod ingerencijom dakle župana kao služba postoji upitnost neovisnosti iskazivanja svoga mišljenja. O tome se radi. I ne mislim to samo ja nego su mnogi napisi i u medijima i drugdje o tome govorili. Naime, da postoji takva neovisnost i da postoji takva mogućnost samostalnog dakle rada onda se u nekim županijama u kojima je sad vrlo aktualna situacija u svezi određenih prijava i pokretanja postupaka jel ne bi događalo to što se događalo a vi znate o kome se radi. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega, dobrim djelom se slažem sa vašom replikom, dakle ja sam rekao da bi postigli tu javnu, bolje javne financije i efikasnije trošenje općenito javnih sredstava na lokalnom ili državnom nivou treba postaviti liniju odgovornosti i mehanizme za praćenje provedbe revizorskih procesa. Sasvim je prirodno i logično i da koristimo one instrumente koje imamo a to su danas interne revizije kojima treba dati dodatnu odgovornost a i njih treba revidirat ili mijenjat u djelu zakona gdje može državna revizija davati određene ocjene, naputke kako bi oni neovisno tko ih postavio i birao imali odgovornost kao šta državna revizija napravi analizu i ministarstava i javnog sektora i da svoje mišljenje za praćenje realizacije i učinka i određenih postupaka i naloga da se izvrše. Prema tome, kad se postavi jasan mehanizam, tko god vas postavio, ako vas netko sutra proziva ili ne radite posao vi ćete njemu reći, vi ste meni postavili ali ja ću vaš, ja moram odraditi svoj posao jer će me javnost, transparentnost i mediji i građani prozvat da ne radim svoj posao. Prema tome kad postavimo jedan jasan mehanizam po tom pitanju. Evo sad smo na primjeru internih revizija onda dobivamo u sustavu u kojem nema više prostora za skrivanje nego svatko odrađuje svoj posao i dobivamo ono o čemu stalno pričamo u Hrvatskom saboru, odgovornost za određeni posao. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva kolegica Nadica Jelaš, izvoli. kolegice i kolege zastupnici podsjećam da u ovoj 2014.godini Državni ured za reviziju bilježi 20 godina svog postojanja u tom 20-godišnjem kontinuiranom možemo slobodno reći radu, dakle u tom kontinuitetu Državni ured za reviziju potvrdio se doista kao jedna vrlo snažna karika u lancu kontrole javnog novca i zaštite državne imovine. Naime, državni revizori redovno godišnje pretresu ako tako mogu reći jedan veliki dio javnih sredstava i svojim instruktivnim djelovanjem doprinose smanjivanju utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u upravljanju novcem poreznih obveznika. Tako je eto i u izvještajnom razdoblju Državni ured za reviziju obavio 269 financijskih revizija od državnog proračuna do političkih stranaka. Uz te financijske revizije odrađeno je i 49 posebnih revizija kojima je obuhvaćeno čak 738 subjekata. Te revizije su utrostručene u odnosu na njihov broj prethodnih godina i to doista jest za svaku pohvalu jer upravo te posebne revizije jesu vrlo važne i vrlo korisne budući da se bave konkretnim problemima životno važnim upravo našim građanima. Tako je primjera radi utvrđivanjem ekonomske opravdanosti razlika u cijeni komunalnih javnih usluga utvrđeno da od 123 komunalne tvrtke koje se bave isporukom vode, njih 119 dakle 119 doslovno ne zna obračunati cijenu vode i ta činjenica naravno beskrajno frustrira naše građane i o tome ovih dana doista puno slušamo na hrvatskim medijima. Unatoč značajnim pomacima u stvaranju društveno odgovornog ponašanja u upravljanju javnim novcem ostaje činjenica da državni ured za reviziju još uvijek detektira na terenu veliki broj nepravilnosti i nezakonitosti i posljedično u svojim izvješćima iskazuje i najveći broj uvjetnih mišljenja. Tako je i u 2013.godini od ukupno 269 subjekata obuhvaćenih financijskom revizijom 71,7% dobio upravo uvjetno mišljenje, 0,4% dobilo je nepovoljno mišljenje a za 27,9% izraženo je bezuvjetno mišljeno. Naročito problematičnom pokazuje se konstantno i nažalost bez značajnih promjena na bolje lokalna sredina i upravo na taj problem želim koncentrirati svoju raspravu. Naime od ukupno 81 revidirane jedinice lokalne odnosno područne samouprave u 2013.godini samo njih 17 dobilo je bezuvjetno mišljenje, dakle 6 županija i 11 gradova. Čak njih 64 dobilo je uvjetna mišljenja, 13 županija, 36 gradova i svih 15 redom revidiranih općina. Ovaj problem dobiva utoliko više na težini ako se uzmu u obzir financijska sredstva kojima raspolažu revidirani subjekti. Naime, sve 81 sve 81 revidirane jedinice lokalne odnosno područne samouprave raspolažu s ukupno 15,8 milijardi kuna prihoda. Od tog iznosa na ovih 17 jedinica lokalne odnosno područne samouprave koje su dobile bezuvjetno revizorsko mišljenje odnose se tek 2,3 milijarde kuna ili 14,5% dok se na 64 jedinice lokalne samouprave na koje je, za koje je revizorski nalaz bio uvjetan podnosi čak 13,5 milijardi kuna ili 85,5% ukupnog iznosa. Naravno, sliku odnosa jedinica lokalne odnosno područne samouprave prema javnom novcu, dakle prema novcu poreznih obveznika upotpunjuju i podaci o ponašanju trgovačkih društava koje su u vlasništvu jedinica lokalne odnosno područne samouprave od kojih najveći broj nažalost također dobiva uvjetna revizorska mišljenja. I ono što dodatno pojačava dojam tog jednog rekla bih slobodno neodgovornog odnosa jedinica lokalne odnosno područne samouprave prema novcu svojih građana jesu podaci o poštivanju naloga i preporuka je Državni ured za reviziju daje jedinicama lokalne samouprave i s ciljem da se svi detektirani propusti otklone i da se ubuduće ne ponavljaju. 2013. godine jedinicama lokalne samouprave izdano je ukupno 525 naloga za ispravak utvrđenih nepravilnosti. Međutim, ako je suditi po tome kako se postupalo po nalozima izdanim prethodnih godina, velik broj naloga se ni sada neće nažalost ispoštovati. Primjerice godinu dana ranije, dakle 2012. godine, jedinicama lokalne odnosno područne samouprave, Državni ured za reviziju je izdao 567 naloga, od čega su jedinice lokalne odnosno područne samouprave uvažile tek njih 234 ili 41%, dakle manje od polovine. 104 naloga su u postupku izvršenja, a po njih 229 upravo uopće zapravo nije postupljeno. Ignoriraju se dakle nalozi i preporuke Državnog ureda za reviziju, ignorira se posao stručnih ljudi koje plaćaju porezni obveznici. Da bi se sljedeće godine ti stručni ljudi ponovno iscrpljivali i ponovno trošili proračunski novac detektirajući iste nepravilnosti i nezakonitosti. Ovako zaokruženo, dakle ovi podaci su zabrinjavajući i navode na zaključak da je nepravilno pa i nezakonito gospodarenje javnim novcem na lokalnoj razini masovna pojava i da su gotovo svi lokalni dužnosnici, loši dužnosnici, čak kriminalci. Međutim, znamo da to nije tako, da to nije istina, značajan dio propusta naime naprosto je posljedica nedovoljne stručnosti lokalnih administracija si lokalna samouprava zbog nedostatka sredstava ne može priuštiti dovoljan broj stručnih ljudi. Jedinica lokalne samouprave, pogotovo mislim tu na općine, dakle njima ne pada nažalost napamet da se međusobno povezuju i da poslove odrađuju zajednički kako bi njihovo ukupno funkcioniranje bilo racionalnije. Naprosto svatko želi biti gazda u svom dvorištu, svaki lokalni čelnik želi sebi izgraditi, da budem slikovita, spomenik po kojem će se pamtiti. Na kraju bih željela iznijeti jedno svoje razmišljanje polazeći upravo od toga da su odgovorne osobe u lokalnim sredinama bez obzira na funkcioniranje lokalnih administracija, načelnici, gradonačelnici i župani i da njih uglavnom na te funkcije kandidiraju političke stranke, dakako, oni mogu biti i nezavisni, ali uglavnom ih kandidiraju političke stranke. Zato i mislim da su i političke stranke odgovorne ako njihovi čelnici u lokalnoj samoupravi nepravilno ili nezakonito raspolažu javnim novcem. Dakle, želim zaključiti da revizija dobro radi svoj posao pa i unatoč kadrovskoj potkapacitiranosti, ali količina nepravilnosti u raspolaganju javnim novcem na lokalnoj razni se ne smanjuje, barem se ne smanjuje u značajnijoj mjeri. Naime na svim drugim područjima su evidentni daleko bolji rezultati, daleko su ti rezultati vidljiviji. Nažalost te promjene se neće ni dogoditi ako se ne poveća odgovornost političkih stranaka za kandidiranje čelnih ljudi lokalne samouprave. Ta odgovornost trebala bi se u daleko većoj mjeri očitovati u tome da se na izborne liste stavljaju kompetentni ljudi, dakle kompetentni kandidati jer je očito, između ostalog upravo i po nalazima Državne revizije da politička podobnost ne može nadoknaditi nedostatak kompetencija u vođenju lokalne samouprave. Hvala.

znači općina i gradova, tu bih htio više komentirati. Ne bih se baš složio s tom konstatacijom da prije svega mi gradonačelnici i načelnici da smo zaista neodgovorno se odnosimo prema svojim obvezama i da se ignoriraju naputci revizije. Problem je u lokalnim samoupravama baš na tome dijelu gdje, ono što ste rekli, da li zaista postoji namjera ili postoji određeno jedan problem kojega možda nemamo jednoznačno rješenje? A zato i revizija daje mišljenje pa sad netko misli da bi to trebalo biti tako, na kraju netko s druge strane misli da bi trebalo biti drugačije, a nemamo jednoznačno točno definirani zaključak niti odluku. Mogu reći konkretno iz svog dijela, imamo nalaz revizije i pošaljem svoje stručne službe u grad koji ima bezuvjetni nalaz mišljenja i oni se vrate i vele, čekaj, o čemu ti pričaš gradonačelniče, oni nemaju isto to što nemamo niti mi. Nemaju. Odluke i stvari koje su ti podloge. Oni imaju bezuvjetno mišljenje, mi imamo uvjetno mišljenje i još smo mi morali kopirati i slati k tome lokalnoj upravi da imamo više nego što imaju oni. Dakle, tu bi itekako trebalo se usuglasiti. Jedan konkretni primjer, govorili ste o posebnim revizijama. Revizija je odrađena za održavanje razvrstanih cesta jedinica lokalne samouprave, to je čisti primjer. Vi ćete svake godine od revizije dobiti naputak da niste napravili evidenciju vaših nerazvrstanih cesta, da nemate opis, vrstu, količinu i procjenu troškova prema pojedinim poslovima i poslovima koji se planiraju tijekom godine, to je, oni koje znamo apsolutno nemoguće napraviti jer taj dio procedure koji trebate napraviti, primjerice ako imate 100 kilometara ceste, od toga 50 kilometara vam je one koje nisu definirane, treba vam 10 godina samo da ih svedete u nekakve okvire, a svih 10 godina ćete dobiti uvjetno mišljenje jer niste napravili što trebate, a generalno ne možete. Hvala Na repliku odgovara, poštovana Nadica Jelaš. **Jelaš, Nadica (SDP)** Ispričavam se. Nažalost podaci koji su izneseni u izvještaju, u izvješću Državnog ureda za reviziju, potvrđuju da se nalozi na terenu, a upravo je to slučaj u najvećoj mjeri kod jedinica lokalne odnosno područne samouprave, dakle da se naputci Državnog da se naputci Državnog ureda za reviziju ne poštuju. Vi ste sugerirali u svojoj replici da revizija ne postupa jednako odnosno da primjenjuje različite kriterije prema revidiranim subjektima. Ja se s time nikako ne bi složila. znam da se revizija ponaša jednako prema svim korisnicima javnih sredstava i da se u svom radu koristi načelom materijalne važnosti pojedinih stavaka. Ali slažem se sa vama da upravo u zavisnosti od toga koliko su materijalno značajne pojedine nezakonitosti i nepravilnosti da se zavisno od toga daje i mišljenje. dakle netko može imati više materijalno da tako kažem manje važnih primjedbi, on će dobiti povoljnije mišljenje od onoga koji možda ima svega nekoliko primjedbe, ali su materijalno vrlo teške, vrlo značajne. Druga replika poštovani Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice Jelaš slušao sam pozorno vaše izlaganje i gotovo bih se složio u svemu, samo sam htio vaše izlaganje preslikati na onu lokalnu ili regionalnu samoupravu iz koje ja dolazim. Dakle ono što je bitno što ste rekli da nema poštivanja naloga i preporuka Državne revizije. I sada, kada to prenesemo na lokalnu odnosno županijsku vlast 2012.godine Brodsko-posavska županija je otpisala 10 milijuna kuna duga koja je bila jamac kod banaka. A vidite ovo je izvješće za 2010.i 2011.gdje Državna revizija preporučuje sustav opomena i nadzor upravo nad svojim potraživanjima. Dakle revizija je to preporučila, a nažalost rezultiralo je time da je županija morala otpisati 10 milijuna kuna duga. Dakle zaista nije poslušana Državna revizija. Nadalje, u proračunu Brodsko-posavske županije gdje se tražilo glasovanje o izvršenju proračuna za 2012.pisalo je da nema prihoda od koncesija na iskorištavanje rudnog bogatstva, a znamo da su milijuni kubika kamena izveženi kamena izveženi iz Općine POdcrkavlje, dakle a nula kuna od koncesije. Dakle nema nadzora kako kaže ovdje Državna revizije, dakle nisu ustrojene odgovarajuće evidencije po jedinicama lokalne samouprave. Imala bi koristi i Općina Podcrkavlje i županija da je poslušana Državna revizija. O pijesku i šljunku iz rijeke Save u Brodsko-posavskoj županiji da ne govorimo. Nema nijednog dokumenta dakle nula kuna od koncesije, a pijesak i šljunak se kopaju. Na repliku odgovara poštovana Nadica Jelaš. Izvolite. **Jelaš, Nadica (SDP)** Slažem se kolega Grubišiću da moraju u lokalnoj samoupravi biti ustrojene evidencije o izdanim koncesijama, ali naravno o tome mora voditi računa jedinica lokalne samouprave, ne može Državni ured za reviziju. On samo može konstatirati da nešto nije ustrojeno i naravno da onda jedinica lokalne samouprave gubi ogromne prihode s tog naslova. Posljednja replika uvaženi Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolegice Jelaš ne znam jest vi možda bili u kojem vremenu ili ste možda sada čelnica lokalne samouprave ili ste nešto radili takovo, to bi volio znati jer ste se toliko obrušili na lokalnu samoupravu što je čest slučaj u krajnjem slučaju ovdje u Hrvatskom saboru, a ja ću reći bezrazložno. Rekli ste da je oko 522 naloga za ispravke nepravilnosti dato lokalnoj samoupravi. pa to ispada je to jedan nalog po jednoj jedinici lokalne samouprave. To je super, to je odlično, da je jako dobro. Ja stvarno ne vidim razloga da se na ovakav način govori ovdje o čelnicima lokalne samouprave, da se prikazuju stvarno kao nekakvi ljudi, rekli ste ljudi koji si rade spomenike ne znam što. svemu tome donose odluke gradska vijeća, to su odlučili građani. Nemojte zaboraviti da su čelnici lokalne samouprave izabrani na neposrednim izborima, da su ih birali građani. ja stvarno ne vidim nikakvog razloga da se malo, malo ovdje digne i počne prati po lokalnim čelnicima kao da su to neki razbojnici, niškoristi ljudi koji nemaju o ničemu pojma, koji ništa ne valjaju. Ja se osobno osjećam povrijeđen tim kao i moji kolege. Kolega Škvarić je već neke stvari rekao s kojima se slažem, točno je i moje službe meni kažu one vode evidenciju o tome i one rade sa revizijom. I revizija stvarno iz godine u godinu daje naputke, vidi neke nove nepravilnosti, traže popravke i trudimo se popravljati ali imate stvari koje jednostavno ne možete zbog zakona napraviti i nema odgovora na to i sada sam ja zato ili neki kolega ili kolegica kriv. Nemojmo tako raspravljati, to nije korektno nije uredu prema ljudima koji su u lokalnoj samoupravi. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara poštovana Nadica Jelaš. Izvolite. Nisam se na lokalnu samoupravu obrušila neargumentirano, dakle pokušala sam iznijeti argumente, a onaj najjači argument svakako je ogroman broj nepravilnosti koje Državni ured za reviziju utvrđuje na razini lokalne samouprave. Ali rekla sam pri tome da ima jedinica lokalne samouprave gdje se odlično radi. I ja se ispričavam vama osobno ako ste se mojom raspravom osjetili povrijeđenim. Ja se slažem i to sam istaknula u svojoj raspravi da je veliki problem lokalne i područne samouprave u nestručnoj administraciji, naprosto si jedinice lokalne samouprave ne mogu priuštiti zbog niskog fiskalnog kapaciteta određeni broj stručnih ljudi. Međutim ono što sam također u svojoj raspravi naglasila je da je odgovornost političkih stranaka da pokušaju iznjedriti i kandidirati za lokalna vodstva ljude koji će biti kompetentni, ne samo politički podobni, dakle i stručni, da dobro znaju voditi jedinice lokalne samouprave. A slažem se u potpunosti sa vama da postoje zakoni koji se tiču i moraju se primjenjivati u jedinicama lokalne samouprave koji su nedorečeni i Državni ured za reviziju to primjećuje u svojemu izvješću. I ja se nadam da ćemo mi kao zakonodavno tijelo ispraviti te stvari koje nisu dobre i koje onemogućavaju bolje postupanje jedinica lokalne samouprave. Republika Hrvatska po brojnosti institucija i agencija prednjači u državama članicama EU i sve su one osnovane, formirane sa zadaćom zaštita općeg interesa i promicanje nacionalnih interesa. Bez mnogih država može, ali bez Državne revizije ne može jer je ona nužna. Mnoge institucije ne funkcioniraju na način da svoju funkciju obnašaju u općoj koristi i ostvarenju nacionalnih interesa. Mnoge su i loše, a s vremenom postaju i još lošije. Ali ima i dobrih, ima i vrlo dobrih. Ali samo jedna je napravila ogroman iskorak u svom radu i to u pozitivnom smjeru. Iako je Državna revizija godinama uživala u ocjenama svoga rada i tek pojedinačno doživljavala kritike nesporno je, a to sam govorio i prije pet, šest godina da je Državna revizija bila primjer institucije kako se ne štite opći interesi i nacionalni interesi i to godinama. Državna revizija se bila uspavala u ljuljački političkih panegirika i nije vidjela što je trebala vidjeti. Nije se uspjela probuditi kad je to bilo najpotrebnije. Spavala je kad je morala reagirati. Nije ni čudo onda da neka izvješća za najveće državne tvrtke nisu smjela biti dovršena, a niti objavljena. I odgovornost za današnju situaciju koja nije ni malo blistava, dapače snose mnogi ali i Državna revizija. Današnji deficit Republike Hrvatske i javni dug sigurno ne bi bio ovoliki da je Državna revizija prethodnih godina radila što se od nje očekivalo i da je ostvarivala zadaće koje su pred nju bile postavljene. Iako se griješi, svima je poznato "mišlju, riječju, djelom i propustom" Državna revizija je najviše griješila propustom. Ti propusti su dosta koštali Republiku Hrvatsku. Međutim, unatrag dvije godine Državna revizija se preoblikovala u najprofesionalniju, najorganiziraniju i najstručniju instituciju u RH. I danas I danas ne moramo se stidjeti Državne revizije nego se doista možemo ponositi Državom revizijom i sa zadovoljstvom govoriti o načinu njihova rada. Državna revizija je školski primjer odnosa prema državi, odnosa prema općim i nacionalnim, interesima posljednjih godina i to osjećam potrebu javno kazati. Mnoge institucije i agencije su u Hrvatskoj isključivo mjesto troška, ali Državna revizija nije sigurno mjesto troška. Svaka kuna koju potroše posljednjih godina je opravdana. Toliko posla imaju, toliko stručnog, nadasve stručnog posla a zamislite jedina institucija kojoj država onemogućuje popuniti sistematizaciju radnih mjesta. I u takvim uvjetima ostvaruju ovakve rezultate. Pa kako onda ne pohvaliti takvu situaciju. Zamislite 343 potrebna radna mjesta za funkcioniranje, najnužnije funkcioniranje, a oni imaju samo 277. Ali pazite, sve većinom čine revizori, ovlašteni revizori, najstručnije osobe. Samo 30 i nešto ima zaposlenika koji su u stručnim službama. Pa više i jedna agencija nepotrebna agencija ima zaposlenika nego Državna revizija. I u takvoj situaciji ostvaruju ovakve rezultate. To je za javno čestitati. Ali ne možemo se i prisjetiti kako je bilo. Zato doista želim pohvaliti to preoblikovanje u načinu rada neudovoljavanju pojedinih partikularnih političkih interesa, nego isključivo stručno i profesionalno obavljati svoj rad. samo dijelom neke agencije i ostale institucije bile slične današnjoj Državnoj revizija Hrvatska ne bi nam bila u poteškoćama uopće, blistala bi od zadovoljstva i ne bi bilo ovoliko nezaposlenih koliko ih ima. Međutim, ono što me zabrinjava iz nalaza kojeg sam pročitao, malo ću i konkretno, zabrinjava me da Porezna uprava ima uvjetno mišljenje. Ako netko ne bi trebao imati uvjetno mišljenje onda to ne bi trebala Porezna uprava. A onda se još dodatno komplicira situacija sa novonastalim predstečajnim nagodbama kakvo će biti mišljenje Državne revizije u nekim konkretnim slučajevima primjerice u sudionicima predstečajnih nagodbi komu je Porezna uprava za nenaplaćeno potraživanje iz 2010., jedanaeste na koju je porezni obveznik platio porez na dobit ostvarenu temeljem evidentiranog takvog prihoda, a onda Porezna uprava tu predstečajnu nagodbu mu ne prizna. Mora otpisati takva potraživanja i to su milijuni kuna, a naplatila mu dobit na ta potraživanja. I to tjerajući ga da stečajni dužnik koji je odgovoran i krivac isključivi za nastalu situaciju, stečajni dužnik koji nije platio poreze, njemu se otpisuju porezni dugovi, on odlučuje da neće i koliko neće platiti platiti vjerovnicima iz predstečajnog dužnika, njegova je odlučujuća uloga. I onda taj je morao platiti porez nenaplaćeni, a ovaj koji nije platio ne mora platiti porez. To je neodrživo stanje. Kako će Državna revizija referirati se na takvo stanje? A takvih situacija ćete imati ne desetke nego tisuće. Mnogi su primorani bili otpisati ne utječući, ne mogu čak ni kontrolirati popis vjerovnika, ne mogu prekontrolirati je li netko vjerovnik jer stečajni dužnik određuje tko je vjerovnik. Zamislite, onaj tko je upropastio sve on odlučuje tko je vjerovnik. I sad tom vjerovniku koji ne može, stvarnom vjerovniku, se naplaćuje porez na dobit, naplaćeni su svi porezi i tjera ga se da otpiše potraživanje. Kako može država naplatiti porez na nešto što ne postoji? A ne naplaćuje na ono što postoji i što je morala naplatiti. Pa me interesira, susretat ćete se s tim, a možda već ali u ovoj godini svakako. Ovdje je sad bilo riječi i o lokalnoj samoupravi. Nema gospodina Hrga, ja ih razumijem. Nekada, pitam kolegicu svoju kako naplaćuje odvoz smeća? Kaže ona protuzakonito. Ne može drukčije. Ali doista ne može drukčije. A kako netko može naplaćivati i vi utvrđujete i razlike u cijeni neopravdano da se troškovi zaračunavaju, a kako netko može utvrditi odvoz smeća po osobama koje ne postoje i propiše, kaže u vašem domu ima 6 osoba. Nema, imaju samo 3. Ne, ne u toj kvadraturi može stati i strpat ćemo 6 osoba pa ćemo vam obračunati maksimalno. I obračunavaju. I to ste vi vidjeli, obračunavaju. Ali i ne mogu drukčije jer nemaju zakonskog uporišta kako ujednačiti te kriterije. Kako utrošak vode? Koji su gubici vode? To je nešto prestrašno situacija s kojom se nitko neće ozbiljno pozabaviti, napraviti ozbiljnu analizu i donijeti najprofesionalnija dugoročna rješenja. Gubici energije strahoviti, gubici vode strahoviti, a sve manje se režije mogu plaćati i sve manje se plaćaju. A onda da ne kažemo ta zajednička potrošnja, to je nešto što će dovesti do tolikog nereda i mislim da tu treba puno učiniti novoga. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prva se javila Ingrid Antičević-Marinović, izvolite. Kolega dobro ste primijetili da je rad Državne revizije iz godine u godinu sve bolji i to se svi možemo i složiti, što je jedan opći napredak izgradnje institucija njihove samosvijesti i samostalnosti. Nikako ne bih rekla da je ikada revizija spavala, ona nikad nije spavala, ona govori ne jezikom policije i Državnog odvjetništva, ona ima svoje svoje termine i to treba prepoznati. To je ona i činila više ili manje uspješno. Složila bih se da nije bilo baš ujednačenosti pogotovo po terenu, to svakako stoji. Ali jedna pozitivna ocjena, pogotovo s ovim izvješćem mislim da će doživjeti sa svih strana i s lijeve i s desne i sa sredine. Ovo što govorite o jedinicama lokalne samouprave nije točno. Ponekad je vrlo teško se držati zakona, to se i gospodarstvenicima, međutim način na koji su oni izabrani ne eskulpira ih odgovornosti nego pojačava odgovornost. A ovo sa smećem nema veze, po Zakonu o komunalnom gospodarstvu i nitko ne naplaćuje, nitko ne bi smio naplaćivati smeće po broju ljudi u domaćinstvu, u kućanstvu nego po novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu oni su dužni to smeće vagati. Međutim, evo godinama, ja vam govorim ovo što i vi upozoravate kako se jedinice lokalne samouprave odnosno neki čelnici, to su velike i drastične razlike, razlike, neki se oglušuju. Recimo u gradu Zadru to je pravilno osnovni ugovor je najjeftiniji, sve je to u redu ali konačno dolazi uvijek najskuplje jer dodatni radovi pa u tome je utvrdila i revizija za jedan trg 16,5% za drugi 17,5% jer eto opravdanje se nađe arheološki nalazi i tako. U Zadru kad god što iskopate, 2 cm u dubinu, nije problem da nećete nešto naći samo je problem što ćete naći. Prema tome, takva opravdanja ne stoje što nije uvažila i revizija. I ono što je grijeh, koji je zaista u ovim teškim vremenima a i inače je potrošen novac koji je skupljen od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, utrošen, revizija iz godine u godinu, 10 godina na to revizija govori

čitajući detaljno sva državna izvješća otkad je Državna revizija formirana do danas i prateći sve što se dogodilo u pretvorbi i privatizaciji onda ne mogu kazati nego ako baš hoćete eto mogu promijeniti nije spavala ali imala je snene oči na neke situacije. Da je Državna revizija reagirala kako je morala reagirati nikad se hoteli po Dubrovniku ne bi privatizirali na način na koji su se privatizirali i za šaku ne dolara nego kuna. Neki su uzimali bogatstvo, raj zemaljski u Dubrovniku za šaku kuna, a na što nije se reagiralo. U najvećoj državnoj tvrtci, najvećoj, gdje je dosta toga učinjeno što nije na ponos naroda nije smjelo se objaviti nalaz Državne revizije. Nije ga se smjelo dovršiti jer nije odgovaralo nekome. A što je onda nego snene oči? Nismo vidjeli. Kad govorite o Zakonu to je Zakon o komunalnom otpadu, ako postoji Zakon o komunalnom otpadu kako onda da većina različito obračunava? E to je onda nalaz državne revizije da to ujednači, ne može se, kažete ne može se obračunavati po broju osoba ali se obračunava i to ja mislim u većem postotku nego onako kako zakon propisuje i to nije dobro, treba to mijenjati, ujednačavati, ne može biti različiti zakon i različite provedbe za pojedince i ljude. Hvala. Nova replika poštovani Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Marić u svom ste izlaganju još jednom problematizirali i Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kada tvrdite kako će pojedini vjerovnici pogotovo mali vjerovnici kroz taj zakon dva puta gubiti, prvi puta kada su otpisana ili možda bolje kazniti drugi puta kada su otpisana njihova potraživanja kroz rješenje o provedbi predstečajne nagodbe a prvi puta je li kada ta svoja potraživanja u ostalom nisu naplatili a s druge strane ga nisu platili porez na dobit jer su im ta potraživanja ušla u njihove prihode. Pa ste nadalje rekli i o tome i pohvalili ste na organizaciju Državnog ureda za reviziju proteklih dvije godine i ja se s time slažem i podržavam pa stoga evo i očekujem da će upravo na tom tragu pohvale rada Državnog ureda za reviziju izvješće o reviziji, državnog proračuna i korisnika državnog proračuna za ovu, odnosno za 2013.godinu sadržavati i osvrt na činjenicu da Ministarstvo financija te prihode koji kroz predstečajne nagodbe otpisuje a koji nisu mali, koji će biti vjerojatno na negdje oko milijardu kuna i za koje tvrdi da neplaćeni porezi nikad nisu tretirani kao prihod stoga se niti otpis poreznih obveza koji se događa kroz predstečajnu nagodbu ne može tretirati kao rashod. Dakle, od milijardu kuna koji će se otpisati kroz postupak predstečajne nagodbe od strane Ministarstva financija i što državni proračun neće uprihoditi Ministarstvo financija tvrdi sa su oni ga ovdje prikazali. Dakle, po meni deficit za 2013.godinu bi onda ukoliko se ti rashodi državnog proračuna koji su otpisani ne budu prikazali bit će smanjeni za milijardu kuna što mislim da državna revizija na to mora reagirati i stoga kažem da će se u izvješću za 2013.godinu od strane državnog ureda to doista navesti. Na repliku odgovara poštovani Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, ma veliki problemi i poteškoće će nastati u provedbi ovog zakona i ovdje će biti vrlo važna uloga državne revizije i njihovog odnosa prema ovakvim situacijama. Ako Ministarstvo financija otpisana potraživanja ne prizna kao rashode a na te prihode plaćaju dobit pa onda bi država, Ministarstvo financija moralo vratiti porez na dobit uplaćen na ta sredstva. A ako prizna kao rashode onda će mu se ostvarivati gubitak, pojavit će mu se gubitak u sljedećoj godini pa ćemo utjecati na bonitet tvrtke. Tko voli imati tvrtku s gubitkom? Ali se pogoduje onima koji su dužni i prevalili sve po redu od vjerovnika, dobavljača, radnika, države, sve su izvarali, sve su prevarili. Jedan mi je stranac prije tri dana rekao, ženio je Hrvaticu i kaže moj gospodine dragi, 40 milijuna eura sam potrošio dok sam upoznao kako se u Hrvatskoj radi i sad moram ispočetka, opljačkali ga i ti koji su opljačkali sad im se sve i određuju sudbinu drugu i oni određuju. Jedna tvrtka jučer sam rekao ima nula zaposlenih, 115 milijuna kuna dobiti u 2012.godini, 115 milijuna u godini, ima stopu povrata na kapital 99,58% i ide u 2013.u predstečajnu nagodbu. Pa jesmo li mi normalna država? Nismo. Jel normalan onaj tko to odobrava? Nije, ali se jednoga spašava i uništava na tisuće. I još moraju to platiti državi, ne naplati svoje i za kaznu mora još platiti a onaj tko nije platio svima za kaznu mu se otpisuje sve i ono što je morao platiti, pa to je, ako Državna revizija tu ne reagira, ja ne znam tko će osim državnog odvjetništva. Hvala lijepa. **Stazić, Poštovani kolega Marić, znači ponukan a tu se u potpunosti slažem s vama da je stručan i profesionalan rad revizije zaista nužan. I slažem s vama kada hvalite rad revizije u protekle dvije godine. A dopustite mi sad da vam kažem jedan podatak nad kojim se zaista svi mi moramo zamisliti da je revizija bolničkog sustava, dakle bolničkih ustanova, prije ove revizije 2012.za 2011.godinu rađena 2002.i 2003.godine, dakle punih 8 godina revizija tog sustava nije rađena. Dakle, mislim da taj podatak sam po sebi govori kako se i što se radilo. ne stigne državna revizija obaviti sve a nemoguće je. Ja se čudim kako uopće stigne i ovo što je napravila sa tolikim brojem malih ljudi, toliko opsežan stručan posao, ima situacija gdje nije ni 10 godina otišla i 15. Ne opravdavam to ali ajmo natjerati Vladi da im omogući 50 državnih revizora i onda ih prozivati zašto nisu išli tamo 5 godina ili 4 godine, ali ne trpati u agencije. Zamislite, imamo 4 člana uprave novoosnovane agencije koja neće ni o čemu raditi, a ovdje ne možemo dobiti 4 državna nova ovlaštena revizora. Imamo, kad spominjete zdravstvo, odlukom Vlade nitko ijednog dana nije smio ostati na poslu, liječnik navršenih 65 godina. Nitko. Svi su potjerani, nisu mogli operativni oporavak pratiti svog pacijenta kojeg su operirali tri dana prije otkaza, morali su otići kirurzi u koje je ulagano godinama ili kirurzi ili bilo koji drugi stručnjaci i morali su otići iz bolnica naprasno. A istodobno, Mirjanu Rakić sa navršenih 66 godina stavljamo za predsjednika, jel to kadrovska politika? Jel kadrovska politika ne popunit ovo, a popunjavati nepotrebne agencije? Samo jedna agencija, rekao sam prije 10 dana, 360 tisuća kuna je potrošila na službena putovanja, a ne smije upaliti službeni automobil nigdje, a kamoli otići na službeni put jer nema potrebe. Ali tamo možemo nagomilavati, a ovdje gdje je opći državni interes, tu nećemo. U čemu je problem? A treba godina da se osposobi ovlašteni revizor da postane revizor, pa nije to preko noći po političkoj podobnosti dođi tamo i radit će ovlaštene poslove Državnog revizora. E to ne može, to mu treba i iskustvo i znanje i to dugogodišnje iskustvo i znanje koje se stječe godinama. Hvala lijepa. Replika Boro Grubišić. komentirati je dakle, da je vrlo zanimljivo zapažanje i ocjena Državne revizije da Porezna uprava ima tek, rekao bih tek uvjetno mišljenje iako bi Porezna uprava, dakle trebala biti sa, ja bih rekao, očekujemo svi da bude bezuvjetno mišljenje. tome, o obvezama i o svemu onome što je prijepor u svezi obveza dužnika i mirovnika i o onome što ste vi rekli zapravo točno proizlazi iz onoga što financijska revizija utvrđuje. Kaže ovako, da, dakle kad prenesemo to na Poreznu upravu, ne poduzimaju učinkovite mjere za naplatu potraživanja. Ovih dana ili danas je medijski natpis o dugu jedne firme od milijardu i 800 milijuna kuna, dakle o dužniku poreznom od milijardu i 800 milijuna kuna pa evo možda je prilika da se progovori. Ili druga točka da je financijskom revizijom utvrđeno da nisu ustrojene odgovarajuće evidencije i ne raspolaže se podacima o obveznicima, odnosno o dužnicima prema vrstama prihoda. To je dakle ovo što se odnosi na Poreznu upravu. Ono što ste govorili o lokalnoj samoupravi, pa nitko od nas, pa ni ja koji sam govorio u jednoj replici o lokalnoj samoupravi nije htio optužiti čelnike lokalne samouprave, samo smo htjeli da se putem njihovih riznica napuni taj njihov proračun, dakle lokalne samouprave. Evo, govorio sam o izvozu kamena u Brodsko-posavskoj županiji koji nije zabilježen, 0 kuna od koncesije. A koji je prihod županije i općine.

ste primjetili, a namjerno sam rekao jer Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava mora biti primjer svima i to bez ikakvih propusta. Primjerice kad netko stekne nekretninu temeljem kupoprodajnog ugovora, on podnese u roku od 30 dana, dužan je podnijeti zahtjev za obračun poreza. Postoje nalazi Državne revizije da porezne uprave nisu obračunavale porez. Ako u roku od 15 dana ne obračuna se porez na promet nekretnina, što nema nikakvog razloga da se ne obračuna, zašto se ne smijeni voditelj te ispostave, zašto se neda otkaz onome referentu kojem je dodijeljen predmet? Niti jedan referent nije dobio otkaz, niti jedan voditelj nije smijenjen zbog toga. A u koncesijama, čitao sam nalaze Državne revizije za koncesijama, pa moglo bi, a najmanje 200 ljudi u Hrvatskoj ljudi dobiti otkaz zbog tog nalaza. Nije nitko ni ukoren, a kamoli smijenjen i ne možemo tako voditi državu, ne možemo tako izgrađivati državu jer tako se radi diskriminacija i tako se omalovažavaju i vrijeđaju profesionalni rad i zdrav razum i inteligencija. To je uvreda za zdrav razum. Hvala. Sad ćemo čuti repliku Frane Matušića. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Marić, potaknut vašom raspravom o predstečajnoj nagodbi, odnosno Zakon o predstečajnoj nagodbi, mislim da treba vrlo jasno reći, reći, nažalost taj je zakon postao instrument prevare. Instrument prevare države i instrument prevare vjerovnika koji će sasvim sigurno sljedećim godinama opterećivati i sudove, a pitanje kako će reagirati Europska komisija jer je riječ i o potporama, dakle riječ je o činjenici da se nekome opraštaju određeni dugovi i da zapravo, to je neizravno i potpora određenim tvrtkama i pitanje je kako će u konačnici, možda i nakon par godina reagirati Europska komisija. Žalosno je zapravo da društvo u cjelini nije stalo iza jednog stručnjaka koji je nakon provedenog zakona vrlo jasno ukazao na sve njegove manjkavosti i na činjenicu i da on služi upravo onima koji žele zloupotrebljavati svoje pozicije u gospodarstvu i da služi da bi se zapravo poduprlo podobne. Zašto do dan danas nismo dobili popise onih tvrtki kojima su oprošteni porezni dugovi, zašto ih se javno ne objavi? Koliki su ti iznosi, u kojem iznosu je to? Dakle, treba li poduprijeti suca Kolakušića koji je sa vrlo iskrenim namjerama razotkrio zapravo sve prevare koje su sadržane u ovom Zakonu o predstečajnoj nagodbi i ja sam siguran da je trebalo reagirati na vrijeme, da je Hrvatski sabor trebao trebao potpuno promijeniti politiku prema ovom problemu i na sasvim drugi način rješavati pitanje zaposlenih kako su oni rekli, oni su rekli da žele smanjiti broj nezaposlenih. Međutim u međuvremenu broj nezaposlenih je došao na 380 Dakle koji su efekti ovoga zakona? primarna namjera je bila da ne bude više nezaposlenih, međutim danas imamo 380 tisuća nezaposlenih. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Pa nesporno je da Zakon o financijskoj odgovornosti i predstečajnim nagodbama nije zakon koji štiti vjerovnike nego zakon koji štiti dužnika i dužnike. Taj zakon bi se mogao slobodno nazvati zakon o namjernoj šteti hrvatskom gospodarstvu. On toliko obeshrabruje one nositelje ekonomske aktivnosti, obeshrabruje poduzetništvo, izravno nanošenje diskriminacije u gospodarstvu i u tome ostaju svi zatečeni zbog nesigurnosti sustava i odlučuju se odmaknuti od aktivnosti. Bit će prevareni. Zašto reagira sudac Kolakušić na takav način, zašto profesori sveučilišni, zašto ne govorimo o tome? Ne možemo ostati ravnodušni na pojavu da povećanje nezaposlenosti je zbog predstečajnih nagodbi jer upravo ti vjerovnici kojima se prisilno otpisuju otpisuju potraživanja oni su bili prisiljeni otpuštati radnike, a ovi kojima se otpuštaju pa oni najmanje imaju zaposlenih. Pa najveća firma nula zaposlenih, ali to nije spas zaposlenosti nego povećanje nezaposlenosti. I ne može razuman čovjek ostati ravnodušan na takve pojave. Na takve pojave diskriminacije, ekonomskog aparthejda, ekonomskog fašizma. Tko može ostati ravnodušan na tako nešto. A zna se i Dante je kazao da je onaj tko je ravnodušan u ovakvim uvjetima nemorala, a ovo je zakona nemorala, za njih su rezervirani najvrući dijelovi pakla. E zato ovi ljudi i reagiraju koji imaju razum da ne bi završili tamo gdje im je Dante već predvidio mjesto.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa eto ja bi odlučio sam se reći nekoliko riječi i mislim da je to potrebno o raspravi koju smo sada koja je već otišla, rekao bih malo je odlutala. Ali moram reći s obzirom da je postavljena jedna rekao bih vremenska distanca obavljanja određenih određenih revizija od strane Državnog ureda za reviziju RH. Što sam htio time reći? Postavljena je određena teza da zbog čega Državna revizija koja je radila npr. bolnice 2002., 2003.godine je čekala 8 godina da bi obavila reviziju kliničkih bolničkih centara i općih bolnica, što sada imate pred sobom. Što je tome razlog? Dakle mi moramo znati i poznavati metodologiju rada Državnog ureda za reviziju, a metodologija rada Državnog ureda za reviziju RH usklađena je sa metodologijama rada državnih revizija na razini zemalja EU i u cijelom svijetu. Što hoću time reći? Dakle postavit ću stvari činjenično kao kakve one sada u ovom trenutku jesu. Može li Državna revizija sa 228 ovlaštenih državnih revizora, od toga reći ću vam da smo zadnje dvije godine primili 19 revizora. 10 revizora su pomoćni revizori, dakle mladi ljudi koji tek kreću u taj posao, a ovih 10 ima nešto iskustva ali ne u poslovima revizije. Dakle a potrebno je najmanje tri godine da bi se te mlade ljude osposobili da mogu samostalno raditi poslove revizije. Dakle sa 228 revizora ne postoji mogućnost da Državna revizija radi svake godine ili svake druge, treće godine subjekte te subjekte, a a naglašavam da postoji 14 tisuća subjekata, ponavljam 14 tisuća subjekata koji su u nadležnosti Državnog ureda za reviziju. Prema tome to apsolutno nije moguće. Zato se mi koristimo onom svojom metodologijom koju sam pokušao vama sada u ovom kratkom razgovoru objasniti, a to je tematske revizije kao što smo radili bolnice i kliničke bolničke centre, tako smo radili nacionalne parkove, županijske ceste sada radimo sportske zajednice. Dakle mora se poznavati metodologija rada, a onda će mislim i svima nama biti to jasnije. Jer nedavno sam čuo u javnosti zašto kada se pojavi neki problem u u RH kada se u nekom subjektu utvrdi određene nepravilnosti u poslovanju koje čak imaju elemente kaznenog djela, tada se postavlja pitanje zbog čega Državna revizija tu nije bila ne znam dvije godine. A mi to ne možemo tako raditi. Ako netko dobije od državnih revizora bezuvjetno mišljenje, prema našoj metodologiji rada to su oni rizici da ne nabrajam, mi nećemo ići svake godine raditi. To je dakle taj razlog. Ali u svakom slučaju dajemo sve od sebe i mi ćemo uvijek nastojati raditi one subjekte gdje se zaista moramo pojaviti. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo dvije replike prijavljene. Prvo poštovani Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine Krešiću. Dakle ja bih rekao da u ovom zadnjem dijelu današnje rasprave kada smo spominjali Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi nismo se udaljili od teme pa bih rekao iz kojih razloga. Prvenstveno koliko se meni čini vi ćete za koji mjesec ako već niste i počeli, pripremati se za reviziju državnog proračuna pa smo htjeli kroz ovu raspravu istaknuti dvije stvari vrlo važne. Prva stvar, da li će Državna revizije kroz vršenje revizije Državnog proračuna za 2013.godinu otpis poreza u visini od oko milijardu kuna smatrati rashodom državnog proračuna što bi onda povećalo deficit državnog proračuna za 2014.godinu, to je prva važna stvar. A druga je, da li će ti otpisi koji su išli prema pojedinim dužnicima smatrati se državnom potporom, da li će to predstavljati državnu potporu? Jer ako to predstavlja državnu potporu onda takva državna potpora narušava slobodan pristup tržištu i narušava konkurenciju kod u hrvatskom gospodarstvu, jer jasno dužnike kojima su otpisana velika dugovanja dovodi u povlašteni položaj. U tom smislu smo to htjeli istaknuti da će to biti jedno vrlo važno pitanje koje će Državni ured za reviziju morati riješiti prilikom revizije državnog proračuna za 2013. u kojoj godini je prema našim podacima Ministarstvo financija otpisalo preko milijardu kuna poreza brojnim dužnicima u Republici Hrvatskoj, a bilo bi interesantno znati i na koje se dužnike taj otpis odnosi. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara glavni državni revizor Ivan Klešić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo da ja sada ne ponavljam ja bih vas molio na stranici 18. našeg Izvješća apsolutno smo sve to opisali. Hvala lijepa. Drugu repliku iznosi poštovani Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa gospodine potpredsjedniče,

je revizija nešto drugo od onoga što stvarno je. Najveća kvaliteta bez obzira o kojem vremenu koja politička stranka bila na vlasti je što se cijelo vrijeme pokušala Državna revizija držati kao stvarno neovisno tijelo. Druga stvar kolegice i kolege, mi moramo bit svjesni koliko mi donosimo ovdje kvalitetne zakone toliko će raditi kvalitetno Državna revizija. Ako mi donosimo nejasne propise onda niti Državna revizija ne može jednoobrazno postupati. Prema tome, Državna revizija je evoluirala kako su evoluirali propisi u Republici Hrvatskoj. Nemojte zaboraviti da smo 2003. imali u državnom proračunu stotine podračuna uz državni proračun. Ustrojem Državne riznice postoji jedna račun i normalna stvar izmjenom Zakona o proračunu, ustrojem unutarnje kontrole i revizije se Državna revizija dovela u poziciju da može raditi. I ono što je zadatak nas zastupnika je da se borimo za tu neovisnost državne revizije, to je jedini način koji garantira da će Državna revizija moći raditi kvalitetno svoj posao. I nikada niti prvi put kad sam bio oporbeni saborski zastupnik, ni kad sam bio ministar, ni sad kao oporbeni saborski zastupnik mi ne pada na pamet raspravljati o Izvješću Državne revizije politikantski. Jer ako mi koji se bavimo s tim poslom da tako kažem na određen način raspravljamo na takav način, onda teško ovoj državi. Jer oni ljudi koji se bave ovim poslom naprosto moraju upozoriti na činjenice, na probleme koji ako ih ne ispravite u ovoj godini razbit će vam se u glavu u sljedećoj godini. Ako kritizirate ove godine, sljedeće godine dođete na vlast niste u stanju to ispraviti, razbit će vam se u glavu. Zato i jesam govorio da neki konstatacije u ovom nalazu, molim samo još jednu rečenicu nam se na žalost razbijaju o glavu u proračunu 2013./2014. I zbog toga moramo biti pošteni i prema sebi i prema hrvatskim građanima, a politikanstvo pustimo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Glasat ćemo kad se steknu uvjeti.